Tidligere stortingsrepresentant Lars Kristen Lefdal døde 23. januar 2024, 84 år gammel. Han ble født 17. mars 1939 og vokste opp på en gård i Davik i Nordfjord. Han representerte Sogn og Fjordane Høgre i Stortinget i tre perioder, fra 1977 til 1989. Lars Lefdal gikk på Lefdal skule fra 1945 til 1953, deretter Firda statsrealskule fra 1953 til 1955, og så Firda gymnas fra 1955 til 1958. Han reiste deretter til Trond heim hvor han i årene fra 1958 til 1963 studerte til sivilingeniør ved bygglinjen på Norges tekniske høgskole. Hans utdanning ledet deretter til et livslangt arbeid i og for veisektoren, som ved siden av politikken preget hans yrkesliv, først som ingeniør i Statens vegvesen i Nordfjord og militærtjeneste i Vegdirektoratet, deretter i årene fra 1964 til 2002 som avdelingsingeniør, overingeniør og veisjef i Sogn og Fjordane, før han avsluttet som rådgiver i Vegdirektoratet de siste par årene før han ble pensjonist. Hans politiske arbeid startet i lokalpolitikken. Han var medlem av kommunestyret i Leikanger fra 1975 til 1979, de to første årene også som ordfører. I 1977 ble han så for første gang valgt inn til Stortinget. Ut fra hans yrkesbakgrunn er det ikke overraskende at Lefdal i alle sine tre perioder som stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Høgre var medlem av samferdselskomiteen. I åtte år, fra 1981 til 1989, var han dessuten nestleder av komiteen. Lars Lefdal vil bli husket som en markant samfunnsbygger. Hans engasjement, både faglig og politisk, var særlig knyttet til samferdsel og veibygging, og få har gjort en større innsats for å binde Sogn og Fjordane, Vestlandet og Norge bedre sammen. Med sin lune og omgjengelige væremåte fikk han venner på tvers av partigrensene, og med sin solide faglige bakgrunn og løsningsorienterte tilnærming til saker bidro han ofte til brede, tverrpolitiske flertall bak større samferdselssatsinger. Da han gikk ut av Stortinget i 1989, var det altså for å gjenoppta sitt arbeid i Statens vegvesen i hjemfylket, nå som veisjef i Sogn og Fjordane. Som pensjonist påtok han seg igjen lokalpolitiske verv, bl.a. som kommunestyremedlem i Leikanger, som styremedlem og nestleder i Leikanger Høgre og som leder av Sogn og Fjordane Senior Høgre. Vi lyser fred over Lars Kristen Lefdals minne.

Den innkalte vararepresen- tanten for Nord-Trøndelag, Guro Holm Skillingstad, tar nå sete.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

for saken): Bolig regnes som den fjerde velferdspilaren, sammen med helse, utdanning og arbeid. En god og trygg bolig er rammen rundt livet vi lever, og de fleste av oss lever livet i eid bolig. En del av oss leier bolig, og de blir stadig flere. Samtidig er det noen som sliter også på boligmarkedet. Regjeringen la før påske fram en stortingsmelding om en ny boligpolitikk. Her redegjør regjeringen for en ny politikk, slik at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart, vi skal ta vare på de boligene vi har, bygge dem vi trenger, og ha en forsterket innsats for dem som ikke klarer å skaffe seg egnet bolig. Vi skal gjenreise og fornye Husbanken. Det arbeidet er godt i gang og skal nå utvikles videre. Husbanken er nøkkelen for å lykkes med en aktiv boligpolitikk. Derfor er det avgjørende at Husbanken har mer penger å låne ut til boligformål. Husbanken skal få et mye større ansvar for det boligsosiale arbeidet, bl.a. gjennom et nytt ansvar for leiemarkedet – med et nytt samfunnsoppdrag med et nasjonalansvar og fagrolle for leiemarkedet. Husbanken må styrkes betydelig framover og være med og løse de boligpolitiske utfordringene landet står i. Regjeringen har sammen med SV styrket Husbanken med 10 mrd. kr siden 2022. Utlånsrammen ble økt, for både å bygge studentboliger og gi flere startlån, og i tillegg kom 1 mrd. kr til kommunale utleieboliger. Ved å bygge flere studentboliger frigjøres utleieboliger i det ordinære leiemarkedet, og dermed dempes presset i utleiemarkedet. Vi øker tilskuddet til bygging av studentboliger i 2024. Det gir et pluss på 1 650 nye studentboliger. 500 av disse skal bygges i Oslo. Økt press på leiemarkedet, med få ledige leieboliger og sterk økning i leien, gjør at det trengs en aktiv politikk for leiemarkedet. Leiemarkedet har fått for lite politisk oppmerksomhet i lange tider. Vi skal fornye husleieloven. Vi har forbedret bostøtten, og vi reduserer tallet på konflikter gjennom et effektivt og kompetent husleietvistutvalg. Det aller viktigste grepet for å dempe en galopperende boligprisvekst er å bygge flere boliger. Vi skal forenkle regelverket for bygging av boliger. Plan- og byggesaksprosesser må bli digitale og mer automatisert, slik at det blir billigere, enklere og raskere å få sakene behandlet. Det største potensialet for å redusere kostnadene i plan- og byggesaker er gjennom å redusere tidsbruken. Redusert tidsbruk og mer forutsigbare saksbehandlingsprosesser kan redusere både kostnadene og risikoen for utbyggere og kommuner. Det blir viktig å tilrettelegge byggereglene for digital bruk og innføre automatisk regelsjekk. Det vil gjøre det enklere for alle å forstå hvilke regler som gjelder. gjelder. Regjeringen har nå sendt på høring et forslag til lovendring som gir kommunene flere verktøy i arbeidet for å legge til rette for en variert boligsammensetning. Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser om at en andel av boligene som skal bygges, skal være utleieboliger, eller at en andel boliger skal tilbys med nye boligkjøpsmodeller med markedsbaserte betingelser, som leie-til-eie eller deleie. En annen variant er at et kommunestyre kan kreve at det i et utbyggingsområde skal benyttes borettslag som organisasjonsform. Videre foreslår regjeringen at studentboliger blir et nytt arealformål på kommuneplan- og reguleringsplannivå. Dette blir et godt styringsverktøy i f.eks. levekårsutsatte områder. Innsatsen for de vanskeligstilte skal forsterkes. I flere byer er det en tendens til at segregerings- og levekårsproblemer hoper seg opp i visse byområder. Disse områdene er ofte preget av gjennomtrekk, der færre eier sin egen bolig, og mange bor trangt. Boligen vår og bomiljøet rundt oss er helt grunnleggende i livet og gir en viktig ramme for barn og unge som vokser opp. Derfor er boligpolitikken også så viktig i kampen mot levekårsforskjeller i byene. i byene. Til slutt vil jeg si at jeg er stolt av å være en del av et lag som har fremmet ny boligpolitikk fortløpende de siste årene. Nå skal vi få fart på boligbyggingen ved å redusere tidsbruken i plan- og byggesaker. Da må vi få med oss både kommunene og utbyggerne, slik at vi får til et tillitsbasert samarbeid med mål om å få opp boligforsyningen i både by og land.

og får være med på velstandsveksten. Ikke minst bidrar det til gode bomiljøer. Å eie egen bolig gir større økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Samtidig ser vi tegn til at det blir vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, særlig i pressområdene. Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at det i 2023 var det laveste antallet førstegangskjøpere siden forbundet begynte å registrere disse tallene.

Når partier på Stortinget har fremmet forslag til hvordan vi kan løse disse utfordringene på boligmarkedet, har regjeringen vist til den boligmeldingen vi behandler i dag. dag. Jeg må dessverre si at det i meldingen fortsatt er mer av «vente og se» og lite konkret om grepene man kunne tatt i boligmarkedet akkurat nå. Denne meldingen viser på flere områder at regjeringen heller ikke forstår situasjonen i boligmarkedet. Ta f.eks. forslaget til endring i startlån. Da Høyre satt i regjering, gjorde vi startlånet mer treffsikkert for dem som trengte hjelpen aller mest, altså de som var svakest stilt i boligmarkedet. Andelen mottakere av startlånsordningen som var vanskeligstilte, var i 2013 på 22 pst. I 2017 hadde den økt til 98 pst. Nå vil regjeringen heller smøre pengene tynt utover på enda flere. Da er vår bekymring at det bare vil medføre at flere får noe mer midler å by med i budrundene, men ikke til å kjøpe sin egen bolig. Husbanken skal hjelpe de svakeste inn på boligmarkedet og være et supplement til vanlige banker. Regjeringens grep vanner ut Husbankens rolle, og vi er svært bekymret for dette. Når regjeringen ikke klarer å legge fram konkrete tiltak og regjeringspartiene gjennom Stortingets behandling også har sittet helt passive uten å fremme noen operative, substansielle forslag gjennom Stortingets behandling, er det egentlig opp til opposisjonen å ta ansvar. derfor Høyre har fremmet en rekke forslag. De vil i sum bidra til å få opp byggetakten, få ned byggekostnadene og hjelpe flere inn på boligmarkedet. Dessverre er det slik at regjeringspartiene stemmer ned alle forslag. De stemmer f.eks. nei til å gjennomgå plan- og bygningsloven med sikte på å få ned saksbehandlingstiden.

De sier nei til å utrede en egen frist for kommunens utsending av et komplett mangelbrev, et stort, stort moment for frustrasjon og uforutsigbarhet for veldig mange av dem som skal bygge bolig. De sier nei til en endring i reglene for byggesaksgebyrer, slik at gebyrene først reduseres kraftig sammenlignet med gjeldende regler og deretter frafalles dersom søknaden ikke behandles raskt nok.

år etter at man fikk en ny regjering. Vi har nemlig lenge fryktet at regjeringens vente-ogse-holdning og stadige henvisninger til en boligmelding mest sannsynlig ville medføre fire tapte år for boligkjøperne. Nå er det en realitet. Det er svært dårlig nytt for alle dem som hadde ønsket å få oppfylt boligdrømmen, for realiteten er at det nå er så å si ingenting rent sub stansielt som har virkning i boligmarkedet som kommer til å bli gjennomført i løpet av denne fireårsperioden, dersom vi skal legge boligmeldingen til grunn. Det kunne man unngått hvis man hadde valgt å stemme for Høyres forslag i denne saken. De blir stemt ned. Det tror jeg er dårlig nytt for landets boligkjøpere.

Det handler om at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, at det er et trygt leiemarked for dem som vil eller må leie, og at vi tar vare på de boligene vi har. Dette er politikk som forsterkes gjennom boligmeldingen, en boligpolitikk som drar i retning mot Senterpartiet og Arbeiderpartiets viktigste mål, om mer sosial og geografisk utjevning. Grunnmuren i norsk boligpolitikk er å legge til rette for at flest mulig kan eie sin egen bolig. Eierlinjen ligger fast med dagens regjering. Mer midler til Husbanken gjør at flere får startlån, og regjeringen peker på ulike boligkjøpsmodeller, for å nevne noe. Husbanken skal fornyes. Saksordføreren har pekt på mange av tiltakene, og statsbudsjettet for 2024 viser den store økonomiske styrkingen. Jeg vil trekke fram at Husbanken framover skal få en større rolle som veileder. Framover skal Husbanken få en enda sterkere rolle som faglig støttespiller for kommunene, gjennom å gi råd og rettledning og gjennom opplæring. Det er kommunene som vurderer hvor mange boliger som trengs, hvor de bør bygges, og hvilke krav de vil stille til boligområdet. Med et utvidet samfunnsoppdrag skal Husbanken støtte kommunene med analyse og rettledning av de samlede utfordringene kommunene står overfor på boligmarkedet, og hvordan kommunene mest effektivt kan møte utfordringene. Kunnskap er viktig for å ta gode lokale beslutninger og ha en aktiv boligpolitikk. Regjeringen har satt et mål i distriktsmeldingen, som ble behandlet her i desember, om folketallsøkning i distriktskommunene. Da trenger vi en aktiv boligpolitikk også i distriktskommunene. I statsbudsjettet er det bevilget 21 mill. kr til boligtiltak i distriktene, der nye boligkonsepter skal testes ut. Det trengs en variert boligstruktur også i distriktskommunene, med trygge boliger til eldre, større eneboliger til familier og leiligheter til dem som ønsker noe mer lettvint.

de ønsker å bo med mer natur rundt seg. Dessverre er omsetningen av boliger lav i mange distriktskommuner, og byggekostnadene på nye boliger går langt over panteverdien. Det gjør det vanskelig å få lån. Regjeringen skriver i boligmeldingen at de vurderer ytterligere virkemidler, som f.eks. tilskudd til boligbygging i distriktene og tiltak for å redusere tapsrisikoen ved bygging. Jeg ser veldig fram til at disse virkemidlene kommer på plass. Vi er nødt til å legge til rette for boligbygging i distriktene hvis vi skal nå målet om folketallsøkning. Muligheten for større og frittliggende tomter gjør distriktskommunene attraktive. Boligpolitikk henger sammen med areal- og planpolitikk. I mars sendte regjeringen nye statlige planretningslinjer for areal på høring. Nå legges det opp til mer differensiering mellom pressområder og distriktskommuner, og det er på høy tid. Arealpolitikk er en kommunal oppgave der lokalt selvstyre skal rå. Det er de lokale folkevalgte som vet best hvilke områder som er egnet for boligbygging og ikke, og hvilke behov kommunen har for boliger i årene framover.

Det har stilt oss i en helt annen situasjon enn landene rundt oss. Vi trenger bare å se til Sverige og Danmark, hvor situasjonen er en helt annen og utfordringene i en del sammenhenger er helt annerledes enn i Norge. enn i Norge. Det er trist å se at regjeringen med dagens boligmelding, som vi har til behandling i dag, i realiteten ikke gjør de rette grepene for å videreutvikle, for å sørge for at selveierdemokratiet står seg i fremtiden. Tvert imot frykter jeg at dette er en oppskrift på å gå motsatt vei, med å gå tilbake til de systemene som ikke fungerte, med overregulering av markedet,

da må man også sette inn tiltakene for å møte det. Problemet ligger altså på tilbudssiden, ikke på etterspørselssiden. Det regjeringen gjør, er derimot først og fremst å sette inn tiltakene på etterspørselssiden, da vil føre til det stikk motsatte av det regjeringen selv gir inntrykk av. Det betyr enda flere penger som skal jage enda færre boliger, og vi vet hva det betyr. Det betyr høyere priser, og det betyr færre utleieboliger. Her er det et problem, for man har åpenbart en tillit til at bare staten styrer nok og kommunene styrer nok, så vil dette gå bra. Erfaringen er det stikk motsatte, det er at man må få lov til å la markedet fungere. Man må tillate at det faktisk er noen som tjener penger på å selge og leie ut boliger. Da er det største problemet tungrodde og egentlig håpløse planprosesser som gjør at det tar altfor lang tid å etablere boliger. Verneiver, klimakrav i TEK-forskriftene i det hele tatt for komplisert. Byråkratiet har gått for langt, i motsetning til under forrige regjering, som etablerte forenkling, fornying og forbedring på disse områdene, opptatt av å forenkle, av å fornye og å sørge for at man har raskere prosesser og færre krav. Dessverre ble det delvis stoppet av klimakameratene i Stortinget, det er veien å gå. Vi er nødt til å forenkle, vi må ha en plan- og bygningslov som legger til rette for langt mer effektive planprosesser, og så må vi slutte med å stille så urimelige krav i de tekniske forskriftene at man kun bidrar til å fordyre boliger. Hvis vi ønsker at folk flest i fremtiden skal være boligeiere, må vi gjøre det mulig for folk flest i fremtiden å være boligeiere. Da må det være rimelige boliger som også normale inntekter kan betjene. Da nytter det heller ikke med en urimelig eiendomsskatt, som veldig mange kommuner opererer med. Forsikringene har økt, kommunale avgifter øker dramatisk i tiden som kommer, særlig på vann og avløp, og hvis EU får det som de vil, vil det virkelig bli dramatisk. Vi står i det hele tatt overfor mørke skyer mørke skyer når vi snakker om boligmarkedet for fremtiden. Og når man diskuterer utleieboliger: Hva er hovedgrunnen til at vi har for få utleieboliger? Da hjelper det ikke med en formuesskatt som gjør at folk som har mulighet til å leie ut, ikke ønsker å gjøre det – og heller selger.

Man er mer opptatt av å regulere og drive byråkratiet videre enn man er av reelt å komme med tiltak som treffer, og som sørger for at vi videreutvikler tilbudssiden i boligmarkedet, slik som Fremskrittspartiet gjør. Dermed tar jeg opp forslagene

Etter over 40 år med deregulert bustadmarknad og ei naiv tru på marknadsliberalisme meiner SV det er på tide med ein bustadpolitikk som set behovet folk har for å bu, i sentrum. Noreg er det landet i Europa der flest hushald eig sin eigen bustad, og det er bra, men høg gjeld gjer både hushalda og økonomien sårbar. Sjølv om Finanstilsynets

Statistikken syner at låginntektshushald brukar så mykje som 44 pst. av inntektene sine til å bu, og stadig fleire må leige bustad – over éin million nordmenn. Målet for bustadpolitikken i etterkrigstida var at ingen skulle bruke meir enn 20 pst. av inntekta til å bu. No er det full stans i bustadbygginga grunna kostnadsvekst, samtidig som folketalet aukar, og meir enn på lenge. Det er ei oppskrift på bustadkrise og prisvekst i leigemarknaden. Difor trengst det handling no, og det hastar. LO er tydeleg på at å satse meir på bustadpolitikken kan dempe prisveksten og inflasjonen, og Fagforbundet aksjonerer for betre bustadpolitikk. Målet må vere at dei som skal arbeide i byane, også skal ha råd til å bu der. Unge skal også kunne etablere seg og arbeide på bygda.

at det skal kome ei ny husleigelov, og at ein skal gjere forsøk med startlån til fleire, men eg håpar verkeleg at vi kan få med oss Arbeidarpartiet og Senterpartiet på meir offensiv politikk i budsjettforhandlingane framover enn det som ligg i denne meldinga. Trass

Den spinnville prisveksten i byane, dyrtida og frukta av 40 år med marknadsliberalisme gjer at det no er vanskelegare og vanskelegare for unge å kome seg inn i bustadmarknaden. I lag med Raudt føreslår vi difor 29 tiltak i denne meldinga. Folk med låge inntekter skal også ha ein trygg bustad, flyktningar og bustadlause treng bustadar, og eldre skal bu lenger heime. Vi må ha ein plan og ein politikk for å møte desse behova. For det fyrste må ein byggja fleire studentbustadar. For det andre er kostnadsnivået på nybygg så høgt at det må på plass eit tilskot som monnar for å byggje og utvikle ein ikkje-kommersiell utleigesektor. Reguleringstakta må opp, og vi treng å revidere plan- og bygningslova og standardisere meir. Her føregår det heldigvis eit godt arbeid. Det tek tid å byggje, og kommunane og folk må ha ein føreseieleg politikk. Det er viktig, både for å skaffe folk bustad dei har råd til å bu i, og for å unngå permitteringar og bevare kompetansen i byggsektoren. For det fjerde må bustønadsordninga gjerast betre og meir føreseieleg. Å ha ein stad å bu og ein heim er viktig. Difor må bodrundane som føregår no, endrast slik at det ikkje blir sånt press på dei som byr på bustadar. Ein må ha tid til å tenkje seg om.

at et langt liv hadde lært ham at markedskreftene ennå ikke har løst ett eneste sosialt problem, ikke ett eneste ett, men du verden hvor mange de har skapt. Det er få områder i samfunnet hvor Nordlis ord blir like tydelig som i boligpolitikken. Hovedproblemet med den norske boligpolitikken i dag er at etter dereguleringen på 1980-tallet, som Høyre sto i spissen for, er det markedet selv som har lagt premissene for boligpolitikken, mens de fleste politikerne mer eller mindre har abdisert. Det gjøres selvsagt noen framstøt her og der i ulike kommuner, men jevnt over er hovedfortellingen at boligmarkedet skal løse alt selv, og at det meste ordner seg så lenge dette mystiske markedet bare får friere og friere tøyler. Vel, det stemmer ikke. Dagens boligmarked herjer med folk, og det fungerer ikke for vanlige folk med vanlige inntekter. Norske Boligbyggelags Landsforbund kom i mars med sin «førstehjemindeks», en oversikt som kartlegger kjøpeevnen til førstegangskjøpere i Norge. Den viste at i 2023 hadde single førstegangskjøpere bare råd til å kjøpe 14,2 pst. av de solgte boligene i Norge. I Oslo er tallet helt nede på 3,1 pst. Ser vi på Eiendom Norges sykepleierindeks fra januar i år, har en med sykepleierinntekt f.eks. råd til å kjøpe 2,4 pst. av boligene på markedet i Oslo. De som tjener dårligere enn det, har praktisk talt ingen mulighet til å kjøpe seg et eget sted å bo.

Det forteller om et boligmarked som ikke fungerer. Det er mye problembeskrivelse i denne debatten. Jeg har selv bidratt til mye av det, så la meg gå over til noen av løsningene. starte med eksempler ikke fra et land langt, langt borte eller i et parallelt univers, men fra Norge. Den norske modellen for boligreising som kom etter krigen, da vi hadde en aktiv og sosial boligpolitikk, innebar følgende: Staten var finansieringskilde gjennom Husbanken. Kommunene tok ansvar for planlegging og anskaffelse av rimelige tomter. Private utbyggere, inklusiv boligkooperasjoner, sto for selve boligbyggingen. Boligkooperasjonene, boligbyggelagene, kunne tilby boliger til folk flest, også til dem med lavere inntekter og spesielle sosiale behov. Boligbyggelagene utgjorde hovedtyngden av den sosiale boligpolitikken. I tillegg til dette – og rosinen i pølsa, hvis det er lov å si – var felleskapets bank, Husbanken, på høygir. Husbanken, som har spilt en viktig rolle historisk i den norske boligpolitikken, har de siste tiårene operert på lavbluss, med sterk politisk innramming av hvem banken kan tilby lån til.

la grunnlaget for eierlinjen som vi har stort innslag av i Norge i motsetning til i våre naboland. Regjeringens boligmelding inneholder små grep, som peker i riktig retning, men det hadde vært enda bedre om det lå flere verktøy, mer handling og flere ambisjoner bak de fine ordene boligmeldingen tross alt smykker seg med. med. Vi er ikke i nærheten av å ha de samme ambisjonene og verktøyene for en sosial boligpolitikk som tidligere politikere i dette landet og i denne salen en gang hadde. Vi kan lese i boligmeldingen om eksempler på alternative boligmodeller, som i Danmark og Finland. Om Danmark står det: «Allmennbustader i Danmark utgjer om lag 20 prosent av bustadmassen. Bustadane er ikkje-kommersielle og husleiga skal berre dekkje bygging og drift av bustadene.» Det er altså en men ikke noe man har lyst til å ta med seg til Norge. LO skriver på sin side i sitt skriftlige høringssvar: «LO mener det er helt nødvendig at det satses på ikke-kommersiell boligutbygging dersom vi skal klare å skape et mer rettferdig og trygt boligmarked på lengre sikt. Flere land har lange tradisjoner for en sosial leiesektor med egne finansielle og juridiske rammer. Vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne en betraktelig større andel av ikke-kommersielle og på sikt selvfinansierte alternativer.» Vi har over én million mennesker i ryggen, hele LO har vi i ryggen, når vi nå tar til orde for en mer sosial og aktiv boligpolitikk med en ikke-kommersiell boligsektor for både eie og leie. Rødt fremmer her i dag 37 forslag

«Heime er kvar mann herre», heiter det så fint i Håvamål. Heimen vår er noko av det viktigaste vi har. Vi treng alle ein plass som vi kan kalle heim, der vi kan trivast, der vi føler vi høyrer til, og har eit nærmiljø som vi trivst i. I regjeringa har vi eit klart mål: Folk skal kunne bu i eigna bustader i heile landet, i både by og bygd. Bustadpolitikken har alltid vore viktig, men la meg vere klar på dette: Bustadpolitikken blir endå viktigare i åra som ligg framfor oss, for gjennom bustadpolitikken skal vi motverke sosiale og geografiske forskjellar, vi skal finne løysingar for at eldre kan bu lenger heime – i eigen heim, trygt – og vi skal stå betre rusta til å møte klima- og energiutfordringane. Mange plassar blir det ikkje bygd nok bustader. I pressområde kan det vere mangel på areal som er regulerte, i distrikta kan det vere mangel på eigna bustader, og kostnadene ved å byggje ein bustad er ofte høgare enn marknadsverdien når bustaden står ferdig. Presset i bustadmarknaden gjer òg at kommunane opplever at fleire innbyggjarar ikkje klarar å finne seg ein eigna plass å bu. Skal vi lukkast i bustadpolitikken, treng vi ein sterk husbank. I meldinga gjenreiser og fornyar regjeringa Husbanken. Vi tek fleire grep. Husbanken får eit fornya samfunnsoppdrag. Vi har sørgt for at Husbanken har fått meir midlar til å låne ut til bustadformål. I tillegg får Husbanken eit større mandat til å støtte kommunane i deira heilskaplege bustadpolitikk og ei nasjonal fagrolle på leigemarknaden. Eigarlinja skal liggje fast. Regjeringa vil at fleire skal få høve til å eige eigen bustad. Terskelen for å kjøpe bustad har blitt høgare for mange, og det er ei viktig utfordring som vi tek tak i. Samtidig må tiltaka balanserast opp mot at det framleis er høg aktivitet i norsk økonomi. Regjeringa vil bidra til å bremse inflasjonen og unngå å leggje press på renta. Det vil gje auka tryggleik og gjere det meir føreseieleg for næringa, låntakarar, bustadeigarar og bustadkjøparar. Vi har eit svært viktig verkemiddel for å hjelpe fleire inn på bustadmarknaden, og det er startlånsordninga. Regjeringa har løyvd meir midlar til ordninga, og vi skal endre regelverket slik at ho blir endå betre. Regjeringa vil òg opne for at kommunane og Husbanken kan gje startlån til fleire enn tidlegare, m.a. til unge og fyrstegongsetablerarar. Når ordskiftet handlar om bustadprisar som går opp og ned, har vi ein tendens til å gløyme at over ein million menneske blant oss leiger den bustaden dei bur i. Vi er avhengig av ein velfungerande leigemarknad. I meldinga legg regjeringa difor fram ein fornya leigemarknadspolitikk. Vi varslar fleire tiltak. Vi skal fornye husleigelova, vi skal vidareutvikle og forenkle bustøtta, vi skal forbetre husbanklånet til utleigebustader, og vi skal satse på forsking om leigemarknaden. Den urolege tida vi er inne i, med høg inflasjon og renteauke, har ført til ein kraftig brems i bustadbygginga i heile landet. Lågare byggjeaktivitet går ut over næringa, det påverkar bustadkjøparar, og det aukar presset på leigemarknaden. Vi sit ikkje stille og ser på dette. Vi jobbar heile vegen for å sikre gode rammevilkår som gjer at bustadbygginga tek seg raskt opp igjen og etterspurnaden aukar. Senterpartiet og Arbeidarpartiet har i lag med SV totalt sett auka Husbankens låneramme med 10 mrd. kr, til 29 mrd. kr, nettopp for å auke byggjeaktiviteten. Regjeringa vil gå vidare med å gjere det enklare og billigare å realisere gode bustadprosjekt, både i pressområde og i distrikta. Vi har sett meir kraft og fart i arbeidet med å få effektive og føreseielege plan- og byggjesaksprosessar. Målet er å bidra til ein heildigital plan- og byggjesaksprosess, noko som vil spare både tid og kostnader for næringa og for forbrukarane. I tillegg vil kommunane kunne bruke ressursane

om rolla som bustadpolitikken har i velferdssamfunnet vårt. Vi har allereie sett i gang oppfølging av meldinga, og Stortinget kan vente seg fleire konkrete og viktige lovforslag i denne stortingsperioden.

Hvilke deler av boligmeldingen er det som helt konkret kommer til å bidra til å få ned inflasjonen og dempe presset på renten? Hvilke fagmiljøer er det statsråden i løpet av boligmeldingens utarbeidelse har lent seg på?

Det gjer at innanfor bustadpolitikken, som på mange andre område, vil det påverke kor mykje statleg kapital vi brukar, og kor mykje

[10:42:14]: Dette var jo ikke noe svar på mitt ganske konkrete spørsmål om hvilke deler av boligmeldingen som bidrar til å få ned inflasjonen og dempe presset på renten. Statsråden var innom at eksempler på det kunne være å la være å sette i gang med satsinger som man egentlig skulle gjort. Hvilke satsinger er det?

gjennom ordningane i Husbanken, for å ta eit nærliggjande eksempel. Det er alltid ein balanse ein står i, der ein som regjering må gjere nokre prioriteringar, men bustadmeldinga handlar ikkje primært om situasjonen i norsk økonomi, ho handlar primært om situasjonen i bustadmarknaden, i leigemarknaden, og korleis vi får ein offensiv offensiv bustadpolitikk. Det er mogleg eg misforstår spørsmålet, men det er hovudinnhaldet i bustadmeldinga. Samtidig er det viktig for meg å få sagt at alt vi gjer både innanfor bustadpolitikken og andre delar av politikken vår, gjer vi med tanke på ein ansvarleg økonomisk politikk. Eg er nesten litt overraska over at Høgre vel det som eit angrepspunkt i denne debatten.

er det en ærlig sak at man ikke har et svar på spørsmålet, men vi kan sikkert komme tilbake til det når statsråden har fått tenkt seg litt om. Han tok det jo fram som en viktig sak fra sitt eget ståsted. Én ting som kan være med på å lage press i situasjonen, er å øke startlånsordningen på den måten regjeringen foreslår. Ved å vanne den ut og spre den tynt utover flere vil man faktisk bidra til at mange flere får råd til å øke prisen på boliger i budrundene uten å kunne kjøpe dem. Er statsråden enig i at det ville vært bedre å konsentrere Husbankens midler til dem som trenger dem mest, og at den type utvanning kan bidra til en situasjon hvor man får mer press på boligprisene heller enn å hjelpe dem som trenger det? [10:44:45]: Situasjonen i dag er akkurat slik representanten Kapur beskreiv i sitt innlegg, at mange har utfordringar med å kome inn på bustadmarknaden. Vi skal sjølvsagt slå ring om dei vanskelegstilte. Det er hovudføremålet bak ordninga, og det er vi heilt tydelege på, så opnar vi for å prøve ut startlånsordninga også opp mot andre grupper, f.eks. unge og fyrstegongsetablerarar. Eg synest det er eit spennande forsøk. Eg synest det er viktig at vi i bustadpolitikken prøver ut nye verkemiddel og ser på korleis vi kan nå fleire i den situasjonen som er, og klarer ikkje å sjå den store trusselen som representanten Kapur beskriv. Tvert om hadde eg kanskje ønskt at også Høgre såg verdien i i ikkje berre å gjere alt slik det har vore før, men prøve ut nye grep også i bustadpolitikken. Jeg lyttet virkelig til statsrådens innlegg,

etterspørselssiden i boligmarkedet og nesten ingenting om det som er det virkelig store problemet, som handler om tilbudssiden – som handler om for dyre boliger, for store tekniske krav og ting som gjør det vanskelig å få realisert

med 1 mrd. kr. Vi forenklar og digitaliserer. Eit stort problem i dag er at det ligg for mange søknader og sveiper mellom utbyggjar og kommune. Ved digitalisering og forenkling kan vi få ned det høge antalet. Det vil spare både utbyggjaren og kommunen for arbeid. Her er vi selvfølgelig helt enige, og jeg opplever at det ikke er noen som er uenige. Selv SV og Rødt er enig i at det er bra med digitalisering, og at det effektiviserer prosessene. De virkelig fordyrende prosessene handler derimot om plan- og bygningslovens krav og oppstillinger.

denne regjeringen til og med bidratt til at man har gått i feil retning. Man etterlyser utleieboliger. Man ønsker flere utleieboliger, og samtidig har denne regjeringen sørget for å straffe dem som leier ut boliger.

[10:50:13]: Statsråden er inne på fleire grep, og eg er veldig einig med statsråden i at det å satse på Husbanken og å byggje kvalitet framover, er viktig – at ein ikkje skal fire på krava.

Alt er mer eller mindre overlatt til markedskreftene, og resultatet ser vi nå. Det har gitt Norge en befolkning med gjeld i verdenstoppen. Mitt spørsmål er: Er statsråden enig i at en mer regulert sektor kunne bidratt til å holde boligprisene nede for vanlige folk?

I Kristiansand er det også slik at velståande nordmenn kjøper opp sentrumsleilegheiter for å bruke dei til hytte. Eit kjapt søk på korttidsutleige i Ålesund for ein familie med to barn i eitt år gav meg 26 treff. Altså er det ein god del bustadar som blir drifta nærmast som hotell av privatpersonar og andre. Vi meiner dette er ei utvikling det er viktig å ha kontroll med og følgje med på. Difor har vi fremja forslag om at ein skal

Vi må ha eit langsiktig mål om at offentlege rom og private bustadar skal vere universelt utforma. Det vil gagne alle. I bustadpolitikken er det svært viktig ikkje å gløyme dei som ikkje har sjanse til å hengje med i ein oppheita bustadmarknad,

får ei reell moglegheit til å kjøpe sin eigen bustad, og at dei får rett til medverknad i prosessane. Alle nybygg bør vere universelt utforma, og vi føreslår at heistilskotet må gjeninnførast.

Staalesen (A) [10:56:55]: Byggenærin- gen ba i høst om en sterkere husbank og bevilgninger til energieffektivisering av bygg. Denne regjeringen leverte på dette i statsbudsjettet for 2024 10 mrd. kr til økning i Husbanken siden 2022 og 1,2 mrd. kr til energieffektivisering av bygg. Nå har byggenæringen løftet fram et nytt ønske, nemlig å lempe på utlånsforskriften, men det vil bare være en prisdriver i seg selv. Det vil føre til økte boligpriser fordi kjøperne må låne mer penger for å legge inn vinnerbudet, men det vil ikke bli flere leiligheter til salgs.

Om det skal være leie-til-eie-modeller, har vi også ute på høring forslag til hvordan det skal gjøres. Dette til sammen viser handlekraft, og at vi vil gi kommunene kraft til å bygge opp boligreserven sin. Vi har satt en ny kurs i retning av en mer aktiv boligpolitikk. Da er det litt rart at Høyre ikke får med seg det, og hva vi sender på høring. De har jo selv et forslag her i dag i dag om å åpne for at kommunene kan stille krav om alternative boligkjøpsmodeller i byggeprosjektene. Forslaget er altså at Stortinget skal be regjeringen om å gjøre det,

(FrP) [10:59:12]: Til repre- sentanten Staalesen kan jeg si at det er helt åpenbart at Stortinget forholder seg til lovforslag som kommer fra regjeringen, ikke til høringsforslag som er ute fra et departement.

det å ha en mer aktiv husbank nøyaktig det samme. Det er ingen forskjell på om det er offentlige penger eller private penger som etterspør de samme boligene, eller som legger beslag på de samme ressursene i markedet som oppfører boliger. Hvis man legger til grunn den ene logikken, må man også, naturlig nok, legge til grunn den andre. Det er ganske fascinerende å lytte til SVs logikk når man nå mener at man skal gå inn og telle utleieboliger i de største byene. Man bør kanskje få litt gåsehud av det, av at det offentlige nå skal gå inn og telle boliger som ikke er utleid, for vi skjønner jo hva det neste grepet da blir. Vi er virkelig ute på en ille reise dersom man skal gå inn og regulere i den grad at man skal overstyre eiendomsretten til boliger. Det er et forslag som bør stemmes ned, og det er et forslag som i i sin logikk fører til en ikke heldig utvikling. Jeg er også veldig fascinert av representanten Drevland Lund fra Rødt, som i realiteten vil tilbake til 1950tallet og etterlyser boligpolitikken som var da. Han har jo glemt at fordi vi gjenreiste dette landet etter annen verdenskrig og hadde lite privat kapital tilgjengelig, måtte staten gå inn. Ikke minst i Nord-Norge, hvor halve landsdelen var brent ned, måtte fra statens side ta et aktivt grep. Etter hvert har det endret seg, og vi har et velfungerende boligmarked i dag. Det er ikke riktig, som representanten Drevland Lund gir inntrykk av, at det var Høyre som avregulerte boligmarkedet på 1980-tallet. Ja, de gjorde det delvis, og selvfølgelig med Fremskrittspartiets støtte, men Arbeiderpartiet fortsatte på akkurat den samme linjen, og uten Arbeiderpartiet hadde vi ikke stått der vi er i dag, eller der vi har vært frem til nå. Nå går man altså i motsatt

[11:02:35]: Eg tek ordet til ein kort merknad. Eg må svare ut litt av det som representanten Amundsen kritiserer oss for. Eg trur faktisk det er veldig lurt av oss å prioritere primærbustadene til folk som skal bu og arbeide i byane framover. Når det gjeld

eller litt oppgitt, over at vi i opposisjonen ikke ser regjeringens handlekraft. Jeg må si at det å sende saker ut på høring og nevne sine vurderinger snart tre år ut i en regjeringsperiode, med respekt å melde ikke akkurat er handlekraft. Det som er handlekraft, er å fremme forslag. Det kunne også regjeringspartiene gjort i behandlingen av denne stortingsmeldingen. De kunne gått litt lenger enn regjeringen, vært litt mer framoverlent på vegne av boligkjøperne, men det har regjeringspartiene ikke gjort. Man kunne ha støttet noen av de forslagene som ligger der, hvis man Det hadde vært handlekraft. I den analysen står jeg ganske støtt på at dette vil være fire tapte år for boligkjøperne. Det er ingenting i denne boligmeldingen som man kommer til å rekke å implementere i løpet av denne fireårsperioden,

solid belegg, sagt det samme om Rødt og kommunismen, og det kan hende Odvar Nordli hadde svart det samme hvis man hadde stilt spørsmål om partiet Rødt. Det vet vi jo ikke utfallet av. Så må jeg si at jeg også er ganske bekymret over den utviklingen vi ser fra Rødt og SV i boligsakene. Gang etter gang kommer det ytterliggående forslag som handler om statlig overstyring, bremse ned private initiativ og gå imot alle de tingene som har skapt et samfunn hvor åtte av ti eier sin egen bolig, og hvor selveierdemokratiet er en suksess. Særlig for representanten fra SV – og dette er noe jeg ofte hører i de fleste debattene representanten tar ordet i – er det en slags kamp mot det som skjedde for 40 år siden, og som man fortsatt ikke har gitt opp, og det er liksom det som er det viktigste man ønsker å gjøre i boligpolitikken. Tiden har gått, verden har gått videre, og nå må vi respondere på de utfordringene som er i boligmarkedet i dag. Da er det slik at hvis vi skal lykkes med å få opp byggetakten, få ned byggekostnadene og hjelpe flere inn i boligmarkedet, må man forenkle regelverket. Da må man legge til rette for raskere saksbehandling og flere veier inn i boligmarkedet.

er òg glad for at fleire av representantane i komiteen har nemnt leigemarknaden. Sjølv om eigarlinja ligg fast, er det éin million

Det er derfor man må sørge for å ta kontroll over boligmarkedet og ikke bare la markedet herje med folk, som man gjør nå. Jeg må si at jeg blir litt overrasket når representanten Kapur er mer usaklig i sitt innlegg enn det representanten Amundsen er

være som i dag, hvor 4 pst. av boligmassen utgjøres av en sosial sektor, primært kommunale boliger. Jeg er helt enig i mange av tiltakene som ramses opp i boligmeldingen fra regjeringen. Det er ganske mange bra tiltak, men det er ikke nok, og det er på langt nær de verktøyene vi trenger for faktisk å få et skikkelig taktskifte i boligpolitikken og for å få en aktiv og sosial boligpolitikk. I karakteristikker av det Rødt mener, er det enkelt å si at det det var noen ting som var bedre før i tiden. Før i tiden kunne vanlige folk med vanlige inntekter kjøpe seg et eget sted å bo. De kunne bygge seg et sted å bo. Det var mulig fordi man hadde reguleringer av markedet. Man lot det ikke bare herje og dundre på. Hva hadde vært resultatet av den eneste løsningen jeg egentlig opplever at Høyre og Fremskrittspartiet har – at man skal forenkle, at man skal lempe på krav? Hvem kommer til å sitte igjen med gevinsten av det? Jo, det er utbyggerne,

for en helt annen boligpolitikk. Vi våger å drømme, om det så er litt tilbake i tid eller til våre naboland i Europa som gjør det bedre enn oss på dette området. Statsråd Erling Sande (Sp)

Når det er sagt, opplever eg brei støtte til regjeringas bustadpolitikk, beskriven i denne meldinga, og hovudtiltaka som vi gjer. Det som eg undrar meg over, i likskap med komitéleiaren, er Høgres rolle i denne debatten, der ein prøvar å framstille det som at viss ein ikkje stemmer

med. Det blir endå meir spesielt når ein ser på dei konkrete forslaga til Høgre, for då ser ein at det ikkje er nokon alternativ bustadpolitikk som blir presentert. Det er små og store forslag, og fleire av dei er forslag som regjeringa starta arbeidet med då vi overtok regjeringskontora etter Høgre, og har jobba med over fleire år. Så det blir ein litt hol kritikk, men i det store biletet opplever eg at retninga i bustadpolitikken til regjeringa har støtte i denne salen.

at det ikke bare er i denne saken at regjeringspartiene stemmer ned konkrete forslag som kunne fått opp byggetakten og fått ned byggekostnadene. Problemet er at regjeringspartiene har gjort det gjentatte ganger, helt siden de kom i regjering. Også før jul behandlet vi disse forslagene. Også da fremmet Høyre en rekke forslag som man stemte ned. Det er en ærlig sak å stemme imot konkrete forslag, men da bør man i hvert fall ha noen egne isteden, og det har ikke regjeringen. Stortinget sitter ikke og voterer over at regjeringen skal vente og se eller sende ut ting på høring. Stortinget voterer over konkrete forslag, og dem stemmer regjeringspartiene ned. En liten siste merknad til partiet Rødt: En liten observasjon er at det er litt trist at når man skal reise 40–50 år tilbake i tid, kan man for Rødts del ikke vise til

[11:16:24]: Først til re- presentanten Vågslid: Det er så sin sak at vi med det departementene sender ut på høring, kan se hva regjeringen jobber med, men det er ikke vedtatt politikk på noen som helst måte fra regjeringen før det er en proposisjon som går i statsråd. Stortinget kan ikke som institusjon forholde seg til saker som sendes ut på høring fra departementene. Vi forholder oss til de sakene som kommer til Stortinget. Det bør det ikke eksistere noen tvil om. man skal være forsiktig med å vise til Danmark i alle saker. Det er mye godt vi kan lære av Danmark, men jeg anbefaler representanten Drevland Lund å reise til Danmark og se på gettoproblemene der, nettopp på grunn av en feilslått boligpolitikk, som jeg tror de fleste dansker vil advare imot. Og så er det som det er: Jo mer regulering man trer ned over hodet på folk, jo dyrere blir det, og det er nesten utrolig at ikke venstresiden i norsk politikk har lært det gjennom et århundre.

opp: Regjeringen jobber fram politiske forslag, sender dem ut på høring for å få innspill fra organisasjoner, næringsliv, etc., og sender saken videre, enten i form av forskrift eller tilbake til Stortinget i form av lovendringer.

problemene i Danmark. Det er jo derfor vi har lagt fram forslaget om at kommunene skal kunne styre boligsammensetningen sin, nettopp for at man i et område med levekårsutfordringer skal kunne styre utviklingen slik at man bygger boliger som ikke fører til den type gjennomtrekk som kanskje definerer det boligområdet i dag. Med det vil jeg takke for debatten og arbeidet med boligmeldingen. Denne regjeringen har satt fart på det boligpolitiske arbeidet, og jeg gjentar: Det er jeg veldig stolt av.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

Vi ble nok alle litt skremt i vinter da NRK viste oss hvor fort nedbyggingen av norsk natur har gått. I denne saken setter SV fram ulike forslag for å stanse nye hyttefelt. hyttefelt. For oss skal klima og natur være rammen rundt all vår politikk, og det har vi levert på fra dag én i regjeringskontorene. Norge var en viktig pådriver for å få i land naturavtalen i Montreal, Norge var en pådriver for de ulike målene, bl.a. målet om vern og bevaring av 30 pst. land og 30 pst. hav. Regjeringen har nylig sendt ut de statlige planretningslinjene på høring. Der sier vi at fortettingspotensialet i fritidsboligområder skal kartlegges og bør utnyttes før det blir lagt til rette for utvidelse av eksisterende fritidsboligområder og utbygging av nye områder. I fjell og utmark bør fritidsboligområdene avgrenses mot sammenhengende natur-, villrein- og friluftsområder, kulturmiljøer og viktige områder for landbruk, reindrift og andre næringer. Virkningen av utbyggingen på landskap skal vurderes og minimeres. Nye fritidsboligområder eller utvidelse av eksisterende områder bør i fjellområdene ikke anlegges i og over skoggrensen eller på myr. Kommunene skal sikre større sammenheng i områder uten fritidsbebyggelse i fjellområder med stort press på arealene. Regjeringen er opptatt av at vi ikke bygger ned mer natur der den er sårbar. I byene bør vi bygge høyere, heller enn å ese ut. å ese ut. Vi ønsker ikke ytterligere tap av uberørt natur og privatisering av fjellområder grunnet hyttebygging, og jeg er glad kommunene nå skal sikre større sammenhengende områder uten fritidsbebyggelse i fjellområder med stort press på arealene. Skal vi fortsatt kunne gå fjelltur i urørt natur, bør nye fritidsboligområder eller utvidelse av eksisterende områder i fjellområdene ikke anlegges i og over skoggrensen eller på myr. Vi skal bidra med kunnskap og veiledning slik at kommunene fatter grundige og veloverveide vedtak i sine utbygginger i framtiden.

innom statlig overstyring, og dette er nok et eksempel på en bevegelse den veien. Jeg tror ikke det er noen partier her i Stortinget som ikke har den omtanken for naturen,

Vi i Høyre mener at beslutninger knyttet til disponering av arealer og utbygginger først og fremst skal fattes lokalt. Det er viktig at kommunene gis det handlingsrommet som er nødvendig for å ta gode avgjørelser, både på vegne av sine innbyggere, sitt lokalsamfunn, sin geografi, sin natur og sitt næringsliv. Det er derfor vi hvert fjerde år velger mange kloke hoder til å sitte i kommunestyrene. Det er de som er nærmest til å ta beslutningene. Den bevegelsen vi nå ser fra SV i stadig flere saker, hvor man «oversetter» sin bekymring for et saksfelt til å være det samme som at det bare er SV her på Stortinget i Oslo som vet best, og at svaret på lokale utfordringer alltid skal komme gjennom statlig overstyring, er en bevegelse som er litt skummel, særlig i boligpolitikken og i arealpolitikken. Her må vi stole på vi må stole på det lokale demokratiet og det lokale selvstyret. Ikke minst handler det om å stole på de innbyggerne, også i næringslivet, som har stemt på de partiene som sitter og styrer lokalt, og legge til grunn at disse innbyggerne har tatt gode beslutninger på vegne av sin kommune når de har valgt inn lokalpolitikere som ønsker å legge til rette for godt næringsliv, god natur, godt miljø, godt klima og også gode oppvekstvilkår, gode tjenestetilbud og å skape vekst og velstand i sin kommune. Så det SV foreslår her, er

Det er kommunen som er planmyndighet, og beslutninger knyttet til arealdisponering skal fattes lokalt. Lokalpolitikerne sitter med lokalkunnskapen, og de må styre hvordan de ønsker at kommunen deres skal utvikle seg. Hurdalsplattformen slår fast at vi skal styrke den lokale selvråderetten, slik regjeringen gjør bl.a. gjennom de nye statlige planretningslinjene for areal med en større differensiering mellom pressområdene og distriktene. Forslagene i dette representantforslaget er et direkte angrep på den kommunale selvråderetten. Stortinget har nylig behandlet distriktsmeldingen, som slo fast målet om folketallsøkning i distriktskommunene. Da kan vi ikke stoppe utviklingen i viktige næringer. Skal vi nå målet, må vi styrke distriktsnæringene, også reiselivsnæringen og hyttenæringen. Jeg er alvorlig bekymret for alle de ulike forslagene som kommer, som hemmer næringsutvikling i distriktskommuner. Dette forslaget kommer til og med i en tid da byggenæringen er den eneste næringen som har ledig kompetanse. Vi skal legge til rette for hyttebygging også i framtiden, selvsagt gjøres på en mest mulig skån som måte. Det må tas hensyn til truede arter, vi skal ikke bygge over tregrensen, vi må ta hensyn til landbruksnæringen, osv. Noen kommuner har mange hytter og har kanskje ikke plass til flere, andre har én kvadratkilometer per innbygger, og nye hytter vil være avgjørende for å holde liv i den ene butikken i bygda, i skitrekket, i puben, i snekkerfirmaet, osv. Uansett er det lokalpolitikerne som må bestemme det – lokalpolitikere som vil det beste for bygda si, som balanserer ulike hensyn, og som vurderer hvor i kommunen det er best å legge eventuelle hyttefelt. Noen prøver å skape et inntrykk av at halve Norge er utbygd med hytter. Sannheten er at det er nærmere 1 promille, langt under 2 promille, som er bebygd med fritidsboliger. Nye hytteeiere skal selvsagt ha samme tilgang til strøm som gamle. Nye hytter er bedre isolert og derfor mer energigjerrige enn de gamle. Nettselskaper er forpliktet til å likebehandle kundene sine, og må det investeres i nett, må kunden betale sin andel gjennom anleggsbidrag. Kommunene reviderer arealplaner hvert fjerde år. Gjennom mine 20 år i lokalpolitikken har jeg vært med på mange sånne runder, og i hver runde har vi gått igjennom gamle planer og vurdert og også tatt ut tomter vi mente var mindre hensiktsmessige. Det er en vurdering alle kommuner gjør i arealprosessen, men å komme med et statlig pålegg om planvask er ikke aktuelt for Senterpartiet. Stortinget skal legge til rette for næringsutvikling i hele landet, ikke hemme distriktskommuner med nye statlige pålegg.

som er en veldig tydelig overstyring av innbyggerne og en veldig tydelig overstyring av det kommunale selvstyret. Det er i det hele tatt et grep som bryter fullstendig med norske tradisjoner når det gjelder lokalstyre. Jeg er egentlig forbløffet over at dette forslaget fra SV i det hele tatt er fremmet, og at vi har det til behandling. Det er Det er alltid sånn at sivilisasjonens blotte eksistens vil bety inngrep i naturen. Sånn er det. Det er en del av å ha et samfunn. Om det er hytte, boliger eller andre funksjoner man bygger ut, er det ikke tjenlig å legge ned totalforbud. Problemstillingen er jo – med referanse til forrige sak – at det er for mye regelstyring på disse områdene, for mye båndlegging, for mye krav til planer og i det hele tatt for mye byråkrati.

Jeg klarer ikke å forstå hvordan man ser seg tjent med å komme med denne typen forslag, som bryter med norske tradisjoner, og som er et inngrep i kommunenes mulighet til å styre og utvikle sine egne samfunn og til å utvikle næringsliv. jeg si meg helt enig med Senterpartiets vurdering: Vi må ha tillit til våre lokalpolitikere, vi må ha tillit til lokaldemokratiet – og så må vi ha mindre av reguleringer, ikke mer. Birgit Oline

Mange av våre lokalpolitikarar kjempar ein hard kamp mot utbyggjarar som vil byggje ut meir og meir. Derfor tenkjer vi at nasjonal politikk må støtte dei som står i desse kampane i lokalsamfunna. Det er på ingen måte forslag som er fremja for å moralisere over livskvaliteten knytt til å dra på ei hytte, eller for den del at ein ikkje skal unne folk å setje pris på natur, men det som nettopp held på å skje no med denne ekstreme hyttebygginga, er at

Greni nemner naturavtalen. Ja, vi har underskrive naturavtalen, og den naturavtalen må få ein konsekvens i korleis vi forvaltar areala framover. Vi kan ikkje halde på som før, å byggje bit for bit

Det var nordmenn som var velståande, og det var heilt tydeleg at den investeringa var gjort for å plassera pengane sine, ikkje for å bruke hytta sjølv. Her har det skjedd ei endring i den norske hyttekulturen, det har blitt endå meir eit investeringsobjekt. Ofte er lokalbefolkninga dei som blir skuffa litt til sides i desse harde kampane, fordi utbyggjarinteressene og dei økonomiske interessene på kort sikt med å få omdisponere areala er så store. Det er ikkje snakk om å stoppe utviklinga. Tvert imot trur eg veldig mange kommunar med mykje naturareal kan utvikle både eit reiseliv og eit lokalsamfunn utan nødvendigvis å leggje ut veldig mange fleire

Drevland Lund (R) [11:35:20]: Vi har en kli- makrise, men vi har også en naturkrise. En rapport utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning, NINA, viste at det er avsatt over dobbelt så mye areal til fritidsbebyggelse 987 km[2] – som til boligformål eller sentrumsområder – 453 km[2] – i kommunale arealplaner og reguleringsplaner. I tillegg kommer areal til veier og infrastruktur. De planlagte arealene for bolig, fritidsbolig, næringsformål og annet i Norge omfatter til sammen 2 166 km[2], et areal på størrelse med Vestfold fylke. Om alt dette arealet ble bygd ut i henhold til planene, ville det tilsvare rundt 450 000 flere hytter i Norge. Det ville også helt åpenbart naturkrisen vi allerede står i, og ødelegge for framtidige generasjoners livsgrunnlag og mulighet til å oppleve intakt natur og biologisk mangfold. I 1986, på toppen av jappetiden, ble det ferdigstilt rundt 2 600 fritidsboliger. Det tallet inkluderer imidlertid tilbygg og påbygg. etter årtusenskiftet bygget i snitt over 5 000 nye fritidsboliger hvert eneste år. Byggeaktiviteten har fram til nå vært økende. I 2021 ble det satt rekord i antall tillatelser gitt til hyttebygging. Samtidig ble hyttene mer energikrevende og større. Det er det altså verdt å ha med seg, for man snakker ikke om de samme hyttene som ble bygd for 40–50 år siden. Nå snakker man om store slott. I 1983 var størrelsen på en gjennomsnittlig hytte 62 I dag er snittet 99,5 m[2]. Det siste tiåret har nybygde frittstående hytter i snitt økt i størrelse fra 94 til 105 m[2]. Det er et større areal enn mange bor på. Utbygging av store områder med fritidsbebyggelse fører til at samfunnet bruker store ressurser på å bygge infrastruktur til vei, vann, avløp og energi. Nye hyttefelt krever mer kraft og dermed også mer nettutbygging. Samtidig fører det til større behov for kraftutbygging, som igjen, som representanten Amundsen nevnte, legger press på naturen gjennom f.eks. behov for mer kraft gjennom store vindkraftprosjekter på land, noe Rødt er imot. Det må bli slutt på denne tut-og-kjør-politikken.

av at man handler, at man gjør noe, og at man setter i verk noen tiltak som gjør at vi ikke bygger ned naturen framover. Med det viser jeg til de forslagene Rødt er med på. Statsråd Erling Sande [11:38:34]: Kommunane er den sentrale planmyndigheita i landet vårt. Dei har ei sentral rolle i arealforvaltninga og skal leggje til rette for lokal vekst og utvikling innanfor ramma av både nasjonal og regional politikk. Oppdaterte planar er viktig for at utviklinga skal gå i den retninga kommunen ønskjer, og for at vi skal nå dei nasjonale måla. I arbeidet med kommunal planstrategi skal kommunane ta stilling til behovet for revisjon av kommuneplanen. Dei kan òg ta stilling til behovet for nye reguleringsplanar eller for å revidere eller oppheve eksisterande planar.

utbygging i nye område. Dette gjeld særleg i område med utbyggingspress. Vi har òg bedt kommunane vurdere om tidlegare godkjent arealbruk skal endrast, m.a. av omsyn til klima, naturmangfald, kulturmiljø, jordvern og reindrift. Eg meiner kommunane har dei nødvendige verktøya for å oppheve, endre eller erstatte gjeldande reguleringsplanar, og at det ikkje er behov for å innføre ein frist for forelding av slike planar, slik det blir føreslått her.

fjernvarmeselskap har områdekonsesjon. Etterspurnaden etter energi og effekt frå nye fritidsbustader er dessutan ein svært liten del av den samla etterspurnaden. Nettselskapa har plikt til å knyte nye forbrukskundar til nettet. Regjeringa meiner det ikkje er ei god løysing å nekte straum til alle nye fritidsbustader. Eg har tiltru til at kommunane og utbyggjarane finn gode løysingar på dette området gjennom gode planprosessar.

lyst til å understreke at det er blitt halde fleire gode innlegg om det lokale sjølvstyret her, om dei flinke lokalpolitikarane vi har, og at vi må gje dei den til liten det er

Eg besøkte også planleggjarane på kommunekontoret som sa at dei mangla verktøya til å seie nei. Dei treng eit sterkare naturvern i plan- og bygningslova. No har ikkje vi føreslått det her, og kanskje er ikkje forslaga våre

for me må ha ei balansert tilnærming til desse sakene. Både lokalpolitikarar og me, som er nasjonale politikarar, opplever ganske store målkonfliktar. Det blei nemnt villrein her i stad. Det er ei kjempeutfordring me skal klare å ta vare på villreinstamma i Noreg, samtidig som me skal greie å sikre mobilitet og lokalt næringsliv.

Nok en gang er vi vitne til en debatt hvor man ikke ser konsekvensen av sine egne forslag, forslag, ikke ser sammenhengen i de sakene man diskuterer. I forrige sak diskuterte vi tilgang på boliger, hvor en åpenbar problemstilling er planprosesser og krav i den forbindelse, byråkrati som står i veien for etablering av nye boliger.

at man har så strenge krav til både de faktiske forhold i reguleringsplanene og også til prosess,

at det er få interesser som er så godt ivaretatt i plan- og bygningsloven som nettopp natursiden. Det være seg både spissnutefrosk, firfisle, myrvern, for den saks skyld,

og verdiskaping. Dette er et eksempel på at den ene hånden ikke ser hva den andre hånden gjør, og at man på den ene siden snakker om mer effektive prosesser og mer effektiv be handling og men på den andre siden bidrar til det stikk motsatte. Tiden er kommet for å forenkle plan- og bygningsloven – ikke bygge den ut, ikke vanskeliggjøre planlegging i Norge. Den tiden bør være forbi. Birgit

globalt, men også veldig mange artar er trua her i Noreg på grunn av at vi forvaltar areala kortsiktig og ut frå ei heilt nærsynt økonomisk interesse, og ikkje ut frå det store behovet vi har for å vareta klima og natur.

Når eg høyrer på debatten her, registrerer eg at fleire begynner å forstå alvoret knytt til dette, m.a. på grunn av NRK-serien og dokumentaren

gjev støtte til desse lokalsamfunna som prøver å beskytte den naturen som vi har igjen. Det er arealbruksendringar som har ført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

Den 30. oktober 2023 valgte kontroll- og konstitusjonskomiteen å åpne sak om Statskog SFs kjøp av AS Meraker Brug. Komiteen mente at saken reiste tre spørsmål som komiteen ønsket svar på: 1. Hva var det juridiske og økonomiske grunnlaget for å budsjettere kjøpet som en lånetransaksjon hvis kjøpsprisen oversteg markedstesten? 2. Kjøpte Statskog SF Meraker Brug AS for en høyere pris enn det som var forretningsmessig riktig verdi? 3. Har Stortinget fått tilstrekkelige opplysninger da Stortinget behandlet saken? Kjøpet ble budsjettert som en lånetransaksjon, og følgende to vilkår må normalt være oppfylt for at noe skal kunne budsjetteres som det. For det første: Tiltaket må gi en forventet avkastning som svarer til risikoen ved plasseringen. For det andre: Avkastningen må være finansiell og stamme fra inntekter i et marked. marked. Markedsverdien til Meraker Brug var ifølge Finansdepartementets rådgiver Pareto på 2,4 mrd. kr, gitt deres anslag på kontantstrøm og markedsmessig avkastningskrav. Samtidig mente samme rådgiver at en privat investor kunne verdsette Meraker Brug til opp mot 2,8 mrd. kr, gitt mer aggressive vurderinger enn statens. Det er også verdt å merke seg at embetsverket ga et tydelig råd om at en lånetransaksjon var riktig postering for kjøpet innenfor en ramme på 2,8 mrd. kr. Flertallet i komiteen legger til grunn Finansdepartementets faglige vurderinger av budsjetteringen av Statskog SFs kjøp av AS Meraker Brug opp mot det finansielle rammeverket, og legger Finansdepartementets faglige oppfølging av ekstern finansiell rådgiver til grunn. Flertallet kan ikke se at kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer besitter nødvendig fagkompetanse til å overprøve denne vurderingen. Fra vår side kan ikke Venstre se at kravene til å budsjettere kjøpet som en lånetransaksjon er oppfylt. En rekke forhold tyder på at staten har betalt langt mer enn private investorer ville verdsatt selskapet til, og at staten dermed ville tape penger eller få en lavere avkastning enn kravene til lånetransaksjoner krever. For det første ser staten ut til å ha betalt om lag 1 mrd. kr mer enn de private budgiverne var villige til å by. For det andre er avkastningskravet staten har lagt til grunn, lavt. For det tredje er det lagt inn store verdier i verdsettelsen som det virker urealistisk at staten kan realisere. For det fjerde er kjøpesummen på 2,65 mrd. kr høyere enn det Statskog og statens finansielle rådgiver Pareto mente selskapet var verdt. Når vi vet det vi vet i dag, kan jeg ikke se at den daværende landbruks- og matministeren ga Stortinget de opplysninger som var nødvendige for for Stortingets behandling av saken. Som en overordnet norm skal Stortinget få tilstrekkelig informasjon til å kunne foreta en forsvarlig vurdering av innholdet i, og virkningene av, de forslagene som regjeringen framlegger for Stortinget. Statsråden ville ikke oversende verdivurderingen eller opplyse om avkastningskravet da saken var til behandling i Stortinget, til tross for gjentatte forespørsler fra medlemmer av næringskomiteen. Den tilbakeholdte informasjonen kaster lys over lovligheten av å lånefinansiere kjøpet og ville vært vesentlig for Stortingets behandling av saken. Uten tilgang på verdivurderingen eller avkastningskravene var det ikke mulig for næringskomiteen å gjøre en selvstendig vurdering av lovligheten av å lånefinansiere kjøpet. kjøpet. Landbruks- og matministeren, som var ansvarlig for saken, har i ettertid trådt ut av regjeringen. Jeg viser imidlertid til Stortingets behandling av regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk, der man klargjør at Stortinget kan, og bør, rette kritikk mot en avgått statsråd hvis Stortinget finner grunnlag for kritikk, og statsrådens avgang ikke var begrunnet i forholdet kritikken angår. Jeg tar derfor opp mindretallets forslag, som lyder: «Stortinget finner det kritikkverdig at tidligere statsråd Sandra Borch ikke informerte Stortinget på tilstrekkelig vis da saken om kjøpet av Meraker Brug ble behandlet i Stortinget, og mener Stortinget på den bakgrunn kan ha fattet et vedtak i strid med bevilgningsreglementet og lov om Statens pensjonsfond.» Brug. For oss i Arbeiderpartiet er det selvfølgelig viktig at en følger god regnskapsskikk, med korrekt regnskapsføring. Det mener vi er gjort, også etter komiteens undersøkelser. Vi mener også at Stortinget har fått nok og omfattende dokumentasjon på grunnlaget for å budsjettere kjøpet som en lånetransaksjon. Mindretallet finner det underlig at embetsverket i Finansdepartementet ikke hadde motforestillinger til posteringen, og mener Stortinget har fattet vedtak i strid med bevilgningsreglement og lov om Statens pensjonsfond. De mener også at det er for lite avkastning,

Denne saken handler mer om politikk enn om markedsverdi eller avkastning. Det handler om å sikre at norsk natur skal eies av fellesskapet, at den er i norske hender og tilgjengelig for oss alle. Alt kan ikke måles i markedet og at en skal beregne avkastning i forhold til kjøpesummen. Verdien ligger nå i Statskogs eie. Vi er altså uenig med mindretallet også om at reglene ikke ble fulgt. I en lukket budrunde er det vanskelig å si hva aktørene kunne vært villig til å gi. Jeg vil nå komme med en sammenligning i bruk av skattebetalernes penger: Nye veier stanset bygging av E6 i samme område som Meraker Brug ligger. Der er det nå en merkostnad på 3 mrd. kr fordi avtalen med et spansk entreprenørselskap måtte avlyses. En vei på tre mil har altså større kostnadssprekk enn hele kjøpet av Norges største eiendom, som strekker seg over store deler av Trøndelag. Jeg er ikke i tvil om hva som er alvorlig feil bruk av skattebetalernes penger. Det er i hvert fall ikke det å sikre nasjonal kontroll over eget land. De siste årene har vi lært mye om sikkerhet og beredskap. Er vi godt nok rustet til å takle krisene vi ser rundt oss? Vi må styrke norsk selvforsyningsgrad på mat og kraft, sørge for kompetanse i eget land, et sterkt forsvar og – i dette tilfellet – ha riktig eierskap til norsk natur og utmark. Det blir store overskrifter når russiskeide hytter i nærheten av forsvarsinstallasjoner oppdages. Vi har i tillegg erfaringer med salget av Værdalsbruket under høyreregjeringen, hvor staten ikke gikk inn som kjøper, og hvor over 60 pst. av Verdal kommune nå eies av en privat investor. Så det handler jo ikke bare om over eller under streken, men det handler om politikk. Vi har også en sak om salg av eiendom på Svalbard akkurat nå. Det bør gjøre oss betenkt og bevisst på at folks trygghet og rikets sikkerhet ikke alltid kan måles i penger eller avkastning. avkastning. Jeg er glad for at vår regjering så at dette kjøpet var viktig, og kan ikke se at noe av det er i strid med retningslinjene eller at Stortinget ikke var nok opplyst.

leder): Det- te er et av norgeshistoriens største eiendomskjøp. Prosessen har vært spesiell. har vært preget av hast i behandlingen og uvanlige budsjettmetoder. Det var derfor veldig viktig at kontrollkomiteen åpnet denne saken. Da vi åpnet sak, ga det også mediene en ekstra mulighet til å grave dypt i saken. De fortjener honnør for å ha avdekket f.eks. at staten antakelig kan ha betalt opp mot en milliard i overpris, og at statens verdivurderinger og konsulentrapporter har hatt mange tvilsomme premisser. Regjeringen har fått ganske knallhard medfart på lederplass i ulike aviser og i kommentariatet, og det er med god grunn. Dagens Næringsliv har kalt dette kjøpet en skandale, selv om de isolert sett støtter kjøpet. Jeg mener det er en korrekt beskrivelse. Det er en korrekt beskrivelse fordi prisen har vært satt for høyt. Beregningen av inntjening har vært for lav. Dermed har det ikke vært mulig, tror jeg, å føre dette kjøpet som en utgift, slik loven krever. Det å hevde at dette er en investering som gir innbyggerne i Norge den samme avkastningen som om midlene hadde stått i oljefondet, er nesten en fornærmelse. Når man investerer oppunder 3 mrd. kr, bør avkastningen – i alle fall et konservativt estimat – være på rundt 100 mill. kr hvert år. Antakelig ligger vi allerede mange hundre millioner bak skjema, og dette gapet vil antakelig bare øke og øke for hvert år som går. Tar jeg feil om dette, blir jeg glad, men hvis jeg har rett, er det norske fellesskapet påført et tap på et tvilsomt tallgrunnlag, med en tvilsom saksbehandling. Regjeringen har med dette kjøpet egentlig lansert en ny metode som kan sette en uheldig presedens. Vi kan f.eks. døpe den Meraker-metoden, hvor punkt én blir å finne et politisk prestisjeprosjekt som er for dyrt til å ta i de vanlige budsjettprosessene. Punkt to blir å finne konsulenter som kan bidra til å få verdivurderingen så maksimert som overhodet mulig, for å øke hva man kan føre under streken. Man kan få konsulentene til å leke med avkastningskravet og redusere det, slik at man kan øke verdien. Det kan legges inn ganske fantasifulle forutsetninger om utbygging av vindkraft, f.eks. Når kjøpet så er gjort, går det an å sette strek over de planene. Det gjør at jeg tror vi står overfor noe som egentlig bør opprøre alle partiene i denne salen. Jeg synes det er rart at det har fått en slags passiv aksept i salen, spesielt blant de mindre partiene, også på venstresiden. Tenk hvis det var en blå regjering som gjorde et omdiskutert kjøpt på nesten 3 mrd. kr, uten å vise regnestykkene engang. Det hadde vært ganske skandaløst da, på samme måte som det er ganske skandaløst nå. det er det viktigste poenget i saken – at Stortinget ikke fikk den informasjonen de trengte da de satt og behandlet den. Næringskomiteen ble bedt om å ta stilling til dette, med ganske stort tidspress. Da har vi en tradisjon for at man får svar på de spørsmålene man har. Representanter i næringskomiteen stilte helt relevante spørsmål. Hvordan var det regnet? Hvilke beregninger var lagt til grunn? Det ble holdt tilbake – man fikk ikke dette fordi det ble holdt igjen som forretningssensitiv informasjon.

informasjonsplikten som regjeringen har overfor Stortinget. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne drive kontrollarbeid her på dette huset. dag vil vi høre at regjeringen vil vri søkelyset bort fra selve saksbehandlingen og over til de vanlige slagordene vi kjenner, om norsk eierskap, norske interesser og at det er så flott med fellesskapet, på norske hender, osv.

Finansdepartementet har utdjupa desse krava i rundskriv og rettleiar for departementet sine posteringar og transaksjonar. Statsrekneskapen inneheld både ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Ein 90-post i kapitalrekneskapen inneheld tilbakebetaling og avdrag på lån.

Difor vart kjøpesummen Statskog gav for Meraker Brug, ein pris marknaden var villig til å betala. Kjøpesummen kunne difor budsjetterast som lånetransaksjon under streken, av di den følgde vilkåra. Dette er dokumentert i omfattande materiale som komiteen har fått tilsend frå departementet.

Fleirtalet i komiteen legg til grunn Finansdepartementets faglege vurdering av budsjettering av Statskogs kjøp av AS Meraker Brug opp mot det finansielle rammeverket. Fleirtalet ser ikkje grunnlag for å fremja kritikk i saka. Alle krav og prosedyrar for slike transaksjonar er følgde i kjøpet. Eg meiner dette handlar meir om politikk og

må denne verdien vurderast i eit langsiktig perspektiv, ikkje ut frå kortsiktige avkastingskrav, som ein del av høgresida prøver å løfta fram.

Eg meiner dette er eit godt kjøp. Det sikrar norsk eigarskap, det sikrar allmenta eigarskap over store verdiar. Eg merkar meg

Stortinget har ofte debatter om hva vi bør bruke skattepengene til – hva vi bør bruke folks innbetaling til det offentlige til, hva de skal gå til

Nye, livsviktige medisiner blir vurdert av Beslutningsforum. Da vurderer man nytten av medisinene opp mot prisen.

regjeringens egentlige hovedbegrunnelse å sikre at det skal være på norske hender. Det er et legitimt ønske, men når det er landareal, hva er det egentlig en eier kan gjøre som ikke krever godkjennelse av norske myndigheter? Ikke vet jeg, det er jo ikke mulig å sette opp en liten hytte engang uten at man har tillatelse fra kommunen. Man kan ikke bygge en vei uten at man får tillatelse av kommune, fylkeskommune og stat. Man kan ikke sette i gang gruvevirksomhet. Det er nesten ingenting man kan gjøre uten å spørre det offentlige om lov. Hva skal man da egentlig begrunne det med, at det offentlige skal eie?

spionasjemessige grunner kunne ønske å få være i nærheten av. Der gir jo sikkerhetsloven en mulighet for å hindre det. Andre steder eier russere hytter i nærheten av flyplasser uten at man har hindret det gjennom sikkerhetsloven, som man kanskje kunne ha

være en såkalt fornuftig investering for å tjene penger, altså at man gjennom bruken får inntekter som er bedre enn man får andre steder? Det er vel egentlig det regjeringen gjør når de helt feilaktig plasserer dette under streken for å unngå å komme under handlingsregelens begrensninger når det gjelder bruk av oljepenger.

Og når man ser på regnskapene til Meraker Brug AS de siste årene, har de vært på 4,1 mill. kr i gjennomsnitt. Så argumentasjonen er litt sånn nasjonalromantisk, og det er ok, det – jeg er også det i mange sammenhenger. Vet vi egentlig hvorfor det var en såkalt lukket budrunde? Var det fordi man hadde forhåndskunnskap om at staten

Det er også en interessant diskusjon. I det hele er det etter min oppfatning ingenting av det regjeringen hevder som bakgrunn for dette kjøpet, som egentlig tåler dagens lys.

ideologisk spørsmål, som følger kjente skillelinjer i norsk politikk når det gjelder synet på statlig eierskap og nasjonalt eierskap. Så er utfordringen vår i forbindelse med denne saken å legge det bort, det er jo ikke det kontrollkomiteen skal ta stilling til, det er ikke det Stortinget skal ta stilling til i dag. Spørsmålet er: Har regjerin gen i forbindelse med kjøpet fulgt budsjettreglene? Det er viktige regler. Det handler om disiplin i bruken av oljepenger. Noen av oss husker godt hvordan regjeringen Solberg vurderte å sprenge disse reglene, ved bl.a. å finansiere kjøp av både fregatt og regjeringskvartal under strek. Det var bra det ikke ble noe av, og det er bra at Stortinget også står vakt om disse reglene i dag. Sentralt i mediedekningen rundt saken har vært spørsmålet om prisen for Meraker Brug var riktig. Det har vært reist tvil om det hadde vært mulig å kjøpe eiendommen billigere, og det bringes av de borgerlige fram som et avgjørende argument. Komiteen har jo ikke kunnet slå fast om det som har stått i mediene rundt dette, er riktig, men det er heller ikke kjernen i saken. Spørsmålet vi må vurdere, er om regjeringen har fulgt de prosedyrene de skal, for å få fastslått en markedsmessig pris, og om de har holdt seg innenfor den vurderingen. Det har de jo. Gjennom å få en ekstern rådgiver til å vurdere det, og så følge det rådet gjøre faglige vurderinger ut fra det rådet, har regjeringen fulgt boken. Finansdepartementet konkluderte på faglig grunnlag med at det ville være i tråd med rammeverket å budsjettere en kjøpesum opp til 2,8 mrd. kr under strek, og regjeringen har fulgt opp den faglige vurderingen. Så går det an å diskutere om dette er den beste framgangsmåten. Altså: Er det riktig at staten skal lene seg så ensidig på en finansiell rådgivers vurdering? Burde det vært flere rådgivere? Burde Finansdepartementet hatt egen kompetanse å trekke på i større grad? Det er en annen diskusjon. Vi i SV kan ikke se at regjeringen har gjort noe annet her enn å forholde seg til dette systemet sånn som det er og har vært praktisert, vi kan ikke se at det har kommet fram noe i arbeidet med saken som gir komiteen grunnlag for å overprøve den vurderingen som Finansdepartementets embetsverk gjorde, og den som ekstern finansiell rådgiver gjorde. Jeg registrerer at de borgerlige partiene ikke har funnet grunnlag for å fremme forslag om kritikk mot selve beslutningen om å kjøpe under strek. I merknad skriver Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at de «kan ikke se at kravene til å budsjettere kjøpet som en lånetransaksjon er oppfylt». Komitélederen bruker sågar ordet «skandale» i debatten. Representanten Hagen sier det ikke tåler dagens lys. Det er såpass alvorlig ordbruk og såpass alvorlige konklusjoner som ligger i innstillingen, at en skulle tro disse partiene ville fremme kritikk på det grunnlaget. Når det Når det ikke skjer, antar jeg i grunnen at det er fordi grunnlaget for den konklusjonen og de ordene er for tynt. Komiteens arbeid har etter vårt syn ikke avdekket noe som gir grunnlag for å konkludere med regelbrudd.

heller må være i overkant med sin deling av informasjon enn å risikere å bli beskyldt for ikke å gi tilstrekkelig informasjon. Likevel: Er det i denne saken grunnlag for å si at informasjonsplikten er brutt? Det kan vi ikke se. Er det grunnlag for å mene at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon til at Stortinget kunne vurdere saken? Det kan vi heller ikke se. Den konklusjonen vil selvfølgelig påvirkes av om man mener lånefinansieringen var lovlig eller ikke,

Jeg synes det har vært en interessant debatt om en viktig sak. Det har blitt sagt mye klokt, og saken er blitt godt belyst. Jeg vil først og fremst redegjøre for

Som flere har vært inne på og har sagt allerede, fryktet vi at denne eiendommen kunne havne på utenlandske hender. Det kunne ført til at vi mistet kontroll over et viktig område og mistet kontroll over hva det kunne bli brukt til. Det kunne gitt land vi ikke ønsker ønsker skal få det, et fotfeste i Norge. Vi mener at det var en riktig politisk avgjørelse å kjøpe eiendommen, og ga tydelig uttrykk for det da det ble gjort. Det er også en eiendom som det er riktig å bruke mye penger på. penger på. Det er måten det ble gjort på, som vi stiller oss kritiske til. Vi mener at kontrollkomiteens undersøkelse har fått fram at dette var et kjøp som det er tvilsomt at kunne eller burde bli ført under den såkalte streken. Regjeringa har etter vårt syn ikke hatt gode nok svar på hvordan dette kan forsvares opp mot regelverket for slike handler. Som andre har vært inne på i debatten, stiller vi også spørsmål ved om prisen som ble gitt, er for høy. I mediene har det kommet fram at det var andre som var interessert i eiendommen, til langt under den prisen som staten endte Selv om vi mener det var riktig og viktig at staten kjøpte denne eiendommen, er vi kritiske til det som kan se ut som uansvarlig pengebruk, i en tid der vi alle må stramme inn. Det mest alvorlige er likevel hvorvidt den daværende landbruksministeren ga Stortinget tilstrekkelig informasjon.

I noen tilfeller er det informasjon som regjeringa har grunnlag for ikke å dele med Stortinget, men det skal være en høy terskel for å holde tilbake. Vi kan ikke se at det gjelder i denne saken. Verdivurdering og avkastningskrav ble holdt tilbake, selv om medlemmer av næringskomiteen gjentatte ganger etterspurte dette. Jeg kan ikke forstå hvorfor en ikke kunne dele og gi den informasjonen til Stortinget. Det er alvorlig, og det kan også ha ført til at Stortinget fattet vedtak som ikke er i tråd med bevilgningsregelverket som vi skal holde oss til. Det er alvorlig for tilliten mellom regjering og storting, men også for tilliten befolkningen har til vedtak som fattes i denne sal. Kristelig Folkeparti har derfor kommet til at vi vil støtte forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, om at Stortinget finner tidligere statsråd Sandra Borchs håndtering av saken og manglende informasjon til Stortinget kritikkverdig.

kjøpet er gjennomført på ordinær måte når det gjeld informasjon til Stortinget, og kjøpet er gjennomført på ordinær måte når det gjeld den tekniske budsjettføringa av transaksjonen. Eg er glad for fleirtalet i komiteen sin omtale av desse temaa.

Regjeringa ønskte å sikra seg nasjonal kontroll over denne eigedomen. Så har eg registrert at det frå opposisjonen og spesielt frå Høgres side har vore litt endring i retorikken undervegs.

men berre ikkje på den måten som vart gjort. All den tid Høgre stemte imot kjøpet, er det ein lite truverdig argumentasjon.

Det var òg noko som næringskomiteen slutta seg til i si behandling av dette.

ikkje er grunnlag for å gjera i denne saka. Det er fair at me er ueinige om det var lurt å kjøpa aksjane i Meraker Brug. Me meinte det. Høgre var imot. Det er ei politisk sak, og det må me diskutera som ei politisk sak.

Dette er en kritikk av regjeringen. Det er ikke en kritikk av dem som jobber i departementet. Det er ikke en kritikk av den administrativt ansatte. Jeg skjønner at statsråden har veldig lyst til å dytte dem foran seg, men dette er en kritikk av regjeringen og ingen andre, og Selvfølgelig stemte Høyre mot kjøpet. Retorikken og innholdet har ikke endret seg. Høyre hadde stemt mot det i dag også, tatt i betraktning det grunnlaget vi fikk oss forelagt. Når vi får en proposisjon bestående av fem sider vi skal foreta et kjøp på 2,6 mrd. kr i en hastebehandling som ble tvunget gjennom i komiteen, hadde vi selvfølgelig stemt imot i dag også. Det er det denne debatten dreier seg om. Det er ikke innholdet i saken. Det er ikke ja eller nei til norske kjøpere. Det er ikke ja eller nei til vindkraft, som Senterpartiet nå åpenbart er for.

kontroll over denne eigedomen. I ein meir utfordrande sikkerheitspolitisk situasjon er det viktig at me har kontroll på landet vårt. Eg meiner, som det går fram av saka, at ting her har skjedd på ein

Westgaard-Halle (H) [12:32:50]: Det er ingen- ting som er ordinært med denne saken. Regjeringen hevder altså at kjøpet ble håndtert på den måten det gjorde, for å forhindre utenlandske aktører i å kjøpe Meraker Brug. Det gjentar statsråden nå, og det har vært sagt ved en rekke anledninger. Denne utenlandske kjøperen er det jo ingen av oss som verken har sett eller hørt om, så foreløpig framstår vedkommende som litt fiktiv. Stortinget er tverrpolitisk enig om at det er viktig å hindre utenlandsk sikkerhetsrisiko, spesielt i den situasjonen vi står i nå internasjonalt, men hvilke vurderinger har regjeringen lagt til grunn for at sikkerhetsloven § 5-2 ikke kan anvendes i denne saken? Statsråd Geir Pollestad [12:33:29]: Eg registrerer forsøket på å få fram at dette er me alle det er viktig å ha med seg litt historikk i slike saker. Noko av det fyrste Solberg-regjeringa gjorde, var å starta ein prosess med delprivatisering av Statskog.

Erna Solberg hadde fått viljen sin i Stortinget der. Eg meiner at eigarskap er ein viktig måte å sikra kontroll på. Informasjon om utanlandsk kjøpar er gjeven av seljar. Det eg synest er spekulativt i denne saka,

Jeg får ikke svar på spørsmålet mitt, for spørsmålet mitt var hvilke vurderinger regjeringen har lagt til grunn for at sikkerhetsloven § 5-2 ikke kunne benyttes i denne saken. Når man er redd for utenlandske aktører, og man er redd for utenlandsk sikkerhetsrisiko

vart noko av. På same måte som når ein ønskte å selja ut Kongsberg Gruppen, var det ikkje nokre vurderingar frå regjeringa si side av dei sikkerheitspolitiske sidene. i ettertid ser at Noreg skulle selja ut ein av våre mest sentrale våpenprodusentar utan å stilla nokon krav til kven som kjøpte han, framstår det som totalt absurd. Dette handlar om at ein har heilt grunnleggjande ulikt syn på behovet for nasjonal kontroll. Der er det ein forskjell på Høgre på eine sida og Senterpartiet og Arbeidarpartiet på andre.

at dette er korrekt bruk fordi ein skal ha dette som ei kommersiell investering der ein utviklar verdiane på eigedomen i tråd med det ein kommersiell eigar ville gjort. Kan statsråden garantere at det er det som er politikken til regjeringa? Når det gjeld spørsmålet om over og under streken, tenkjer eg det er greiast at finansministeren svarer detaljert på det. Desse ulike elementa i kjøpet heng nøye saman.

Det Pareto sa då dei gav denne verdivurderinga – som vi for så vidt aldri fekk vite detaljane om i Stortinget, men det er ein annan debatt – var at dei bygde på ei såkalla aggressiv marknadsvurdering: «Vurderingen bygger på at Statskog SF vil drive denne virksomheten i tråd med de kommersielle prinsipper de har lagt til grunn for verdivurderingen. Det er også en viktig forutsetning at selskapet må utvikle merverdier som kraft og eiendom for å oppfylle verdipotensialet som ligger i AS Meraker Brug.

som Senterpartiet er kjempeglad i. Kan statsråden då garantere at dei no vil byggje på desse aggressive marknadsprinsippa som ligg til grunn for at regjeringa har valt å lene seg på verdivurderinga

må det etter mitt og Venstres syn bety at regjeringa har ei meining om at ein ønskjer å utvikle heile dette marknadspotensialet. Viss regjeringa ikkje hadde hatt ei meining om det,

Slagsvold Vedum [12:43:31]: Sen- terpartiet og Arbeiderpartiet har i regjering vært klare på viktigheten av nasjonal kontroll over norske naturressurser. Norsk natur og norske naturressurser skal ikke overlates til hvem som helst. Det er vår klare politiske holdning. Meraker Brug er en svært stor eiendom med et areal på 1,2 millioner mål. Arealet er over to og en halv ganger Oslos størrelse – hele Oslos størrelse, med Nordmarka og Østmarka og bysentrum, ja hele fylket og hele kommunen. Det er større enn Vestfold fylke. Beløpet Statskog betalte for eiendommen, er stort, men eiendommen er også enorm, og det utgjør ca. 2 200 kr per mål. Da Meraker Brug ble lagt ut for salg i 2022, risikerte vi at eiendommen kunne komme på utenlandske hender og bli mindre tilgjengelig for folk, land og lokalsamfunn. Kjøpet bidrar til å sikre eiendommens ressurser til fellesskapets beste. Samtidig sikret kjøpet at eiendommen forblir i norsk eierskap. Beslutningen om å kjøpe Meraker Brug var politisk. Budsjetteringen av kjøpet var derimot utelukkende en faglig beslutning. Det er ikke, og bør heller ikke være, noe som overprøves av politikere. av politikere. I forbindelse med Statskogs kjøp av Meraker Brug har Finansdepartementet på helt vanlig måte vurdert hva som ville være riktig budsjettering. I denne typen saker er det mitt departements rolle å følge ekstern finansiell rådgivers arbeid, vurdere om rådgivers forutsetninger virker rimelige, og om rådgivers anbefaling er faglig godt begrunnet. Det er ikke praksis for at departementet gjør en selvstendig verdivurdering. Statens rådgiver mente at en privat investor kunne verdsette Meraker Brug til opptil 2,8 mrd. kr. Finansdepartementet konkluderte at det ville være i tråd med det finanspolitiske rammeverket å budsjettere en kjøpesum opp til dette beløpet som en lånetransaksjon. Den endelige kjøpesummen, som endte på 2,65 mrd. kr, ble derfor budsjettert som en lånetransaksjon. Eiendommer som Meraker Brug omsettes sjelden i markedet, og med en lukket budrunde får vi ikke en markedstest av pris. Selv om det er gjort grundige vurderinger av eiendommens verdi, synes det derfor derfor ikke overraskende at ulike aktører kan ha ulikt syn på verdien. I vurderingen av om noe er en lånetransaksjon og dermed om beløpet kan budsjetteres under streken, er det videre to vilkår som må være oppfylt. For det første må plasseringen gi en forventet avkastning som svarer til risikoen ved plasseringen, eller – for det andre – avkastningen må være finansiell og komme fra inntekter i et marked. Vilkårene sier ikke at den forventede avkastningen på plasseringen må komme i form av en kontantstrøm. Verdier som kan realiseres ved et eventuelt salg, kan også hensyntas. Å regne med en forventet salgsverdi av et investeringsobjekt er helt normalt, også for private som investerer i eiendom.

Budsjetteringen av kjøpesummen ble vurdert på ordinær måte i tråd med budsjettreglementet. Komiteens flertall har i sin behandling støttet Finansdepartementets forståelse av vilkårene for å budsjettere en utgift under streken har bl.a. uttalt at «verdiene av en skog- og utmarkseiendom som AS Meraker Brug må vurderes i et langsiktig perspektiv og ikke ut fra kortsiktige avkastningskrav». Til slutt: Anbefaling om budsjettering ble gjort av embetsverket i Finansdepartementet uten innblanding fra politikere. Det er en lang tradisjon for dette. Den er riktig, og den må vi hegne om også framover.

Jeg vil gjerne ha meg frabedt den bagatelliseringen av størrelsen på Vestfold. Jeg har nemlig hørt at det faktisk ikke er størrelsen som teller. Jeg vil bare minne finansministeren om det. det. Jeg noterer meg at finansministeren er ute i pressen og sier at Norge skal eies av nordmenn. Det er for så vidt et ganske interessant budskap når man er sjef for oljefondet. SPU eier jo litt av hele verden, så vi skal vel være ganske glad for at de landene vi har investert i, ikke har den holdningen. eller går gjennom, hvordan man kan legge et kjøp under streken, altså hva som skal til for at man skal få til det. Det er for så vidt greit, hvorfor det ble gjort. Det er greit nok at vi er uenige om formalitetene, men hva er grunnen til at dette, hvis det er så viktig politisk, ikke kan tas som en del av den ordinære budsjettprosessen? Hvorfor må det tas under strek?

Det er noen vilkår knyttet til det, bl.a. at man skal være bosatt i Norge, i mange konsesjonssaker. Så det at Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen i regjering mener det,

Jeg mener også det er klokt at Meraker Brug er under norsk kontroll, på norske hender, og derfor har vi kjøpt det. Så er det budsjetteringsmessig sånn at når det er et markedsmessig grunnlag for den eiendommen i et marked, budsjetteres det som vanlig under streken, og vi har ikke gjort noen overprøving av den vurderingen fra Finansdepartementet.

Hvis det er mulighet for avkastningsfond regjeringen har lagt til grunn, kan man ta det som en del av den ordinære budsjettprosessen, men det har regjeringen ikke valgt å gjøre. Det framstår som noe utydelig for oss i næringskomiteen etter å ha stilt – jeg har ikke tall på hvor mange – spørsmål som vi ikke har fått svar på, om hva som er begrunnelsen for at det gjøres som dette. Regjeringen hevder hele tiden at dette er politikk, det handler ikke om prosessen, det er fordi vi har ulik politikk. Likevel: Hvis det bare er politikk, er det veldig enkelt å ta det som en del av ordinær budsjettprosess. Det framstår veldig merkelig for næringskomiteen at det skulle tas ut av ordinær budsjettprosess og gjøres på denne måten, med et dokument uten innhold, i en hastebehandling. Vi forstår ikke begrunnelsen for det, særlig når regjeringen selv sier at de ikke hadde noen kunnskap om andre kjøpere, de visste ikke om det var utenlandske aktører inne, de visste ikke om det var kommet noen andre bud. Hva er da grunnen til at

hvordan dette skal budsjetteres. Da har regjeringen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, fulgt akkurat det samme rammeverket som regjering etter regjering har fulgt. Man har fått en verdivurdering av Pareto, som er statens finansielle rådgiver, ikke en eller annen konsulent som vi bare har funnet på gata, slik det hørtes ut som da Peter Frølich snakket i stad. Det var et saklig, godt firma som gjorde den vurderingen at det kunne være verdt opp mot 2,8 mrd. kr. Så ble beløpet staten kjøpte for, på 2,65 mrd. kr. Selvfølgelig følger vi da vanlig praksis, og det føres som en lånetransaksjon.

med bind for øynene, slik vi gjorde i denne saken. Næringskomiteen var svært ukomfortabel med denne saken da den kom. Det ble tvunget gjennom hastebehandling, det var en femsiders proposisjon – det er ingenting. Det er veldig, veldig få proposisjoner vi får til Stortinget som er på i i hvert fall under 30 sider. En femsiders proposisjon for 2,6 mrd. kr er ikke innenfor det vanlige rammeverket som vi normalt har når vi vedtar slike saker. I tillegg hadde regjeringen lagt inn at her kommer man til å tjene penger, dette kommer til å bli så fint og flott, det blir det samme som å sette det i oljefondet, og å kjøre det under streken går helt fint. har vi ikke sett noe til vurderingene knyttet til det. Vi vet ikke om det er mulig å oppfylle verdipotensialet i eiendommen, for det vil regjeringen heller ikke gå inn på.

Stor- tingsrepresentant Westgaard-Halle tillater seg å gi inntrykk av at hun snakker på vegne av næringskomiteen. Det gjør hun ikke: Hun snakker på vegne av Høyre. Høyre ønsket ikke dette kjøpet. Det er en ærlig sak, men flertallet i næringskomiteen støttet dette kjøpet, for de mente at det var riktig regjeringspartiene har ikke flertall i næringskomiteen alene. Likevel ble det et politisk flertall som nettopp ønsket å sikre en så stor del av Norge på norske hender. Det er den samme konklusjonen også nå i forbindelse

Hagen Jeg har to spørsmål til finansministeren. For det første: Han har nå hevdet ganske sterkt at dette har vært faglige vurderinger fra embetsverket i Finansdepartementet. Ofte er det diskusjon også i kontrollkomiteens høringer, og man kan invitere embetsverket til å svare på spørsmål for kanskje å få bekreftet det som påstås om hva de mener.

Da vil jeg gjerne spørre: Hva er det en eier kan gjøre med en slik eiendom som ikke krever tillatelse fra norske myndigheter, det være seg kommune, fylkeskommune eller stat? Hva er det en privat eier, norsk eller utenlandsk, kan gjøre uten å få nødvendige godkjennelser? Hva ligger i uttrykket «nasjonal kontroll»?

Om det er et utenlandsk pensjonsfond, russere eller kinesere, har det ikke noe å si, for vi skal kontrollere det med annet lovverk. Der er vi bare ideologisk dypt uenige, og det var sannsynligvis derfor Sylvi Listhaug foreslo å delprivatisere Statskog da hun var

Så vet den erfarne stortingsrepresentanten Carl I. Hagen, som jeg har stor respekt for, at overfor Stortinget er det statsråden som svarer, og vi har den praksis at

La meg først ta opp dette som finansministeren nå hevder om tidligere tider. Det er jo ikke det vi diskuterer nå, nå er det Meraker Brug. Det at embetsverket

har påstått at embetsverkets råd til en finansminister eller en statsråd har vært sånn og sånn – altså fører embetsverket foran seg. Det er det nye, og det er det som åpner for at jeg stiller dette spørsmålet. hvordan kan vi i Stortinget kontrollere at finansministeren snakker helt korrekt når han hevder at det faglige råd fra embetsverket i Finansdepartementet var det som ble fulgt i denne saken? Statsråd Trygve

Det er korrekt, men den fagleg grunngjevne vurderinga er bygd på det Pareto kallar ei aggressiv marknadsvurdering, ein føresetnad er at selskapet må utvikle meirverdiar som kraft og eigedom for å oppfylle verdipotensialet som ligg i AS Meraker Brug, at Statskog då må opptre tilsvarande andre kommersielle aktørar. Det betyr å utvikle vindkraft, utvikle vasskraft og å selje unna hytter. Kan statsråden garantere at dei premissane blir oppfylte i eigarskapet, slik at ei finansiering under streken var korrekt?

Prosessen knyttet til kjøpet av Meraker Brug har vært alt annet enn ordinær. Ikke bare tvang statsråden oss i næringskomiteen til å behandle en sak med bind for øynene. Proposisjonen som lå til grunn, var – for å si det forsiktig – også noe mangelfull. Saken skulle hastebehandles. Næringskomiteen fikk kort tid til å sette seg inn i saken, og vi ble – for å være helt ærlig – villedet hva gjaldt innholdet. Jeg synes det er svært alvorlig. Kritikken har følgelig haglet fra flere kanter etter hvert som pressen har avdekket mer og mer i saken, og jeg må innrømme at jeg er ganske fascinert over at regjeringen i dag ikke på noe som helst vis tar selvkritikk eller viser et snev av ydmykhet. Snarere tvert imot: De hever stemmen, spisser retorikken og bagatelliserer det pressen har avdekket. Dette dreier seg faktisk om et historisk stort eiendomskjøp til 2,6 mrd. kr. Som en av de lykkelige selgerne sa: «Jeg er overrasket over at prisen kom så høyt. Dette er som å vinne jackpot i Vikinglotto.» Det bør egentlig få de fleste alarmklokker til å ringe. I næringskomiteen fikk vi beskjed om at vi på få dager skulle si ja eller nei til kjøpet – uten å ha noe som helst begrep om verken avkastningskrav, forventede kontantstrømmer eller noen annen informasjon om verdifastsettelse. Det eneste vi visste i komiteen og det gjelder ikke bare Høyre, det gjelder hele komiteen – var at det skulle tas under strek, og at alt annet var forretningssensitivt, så det kunne vi ikke få innsyn i. Vi ble bedt om å stole på regjeringen. Jeg må innrømme at akkurat det siste har jeg noen ganger litt problemer med.

Vi har mekanismer for det her på Stortinget, slik at næringskomiteen faktisk kunne fått den nødvendige kunnskapen for å kunne beslutte om dette var et riktig kjøp eller ei. Det fikk vi ikke. Regjeringen hevdet at kjøpet ville «bidra til å realisere både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske verdier». Ja vel. Basert på det pressen har avdekket – det er faktisk de som har måttet gjøre jobben her – ser det ikke ut som det var riktig. Vi kan bygge ut vindkraft, sa regjeringen. Senterpartiet er som kjent store tilhengere av vindkraft. Jeg gleder meg til å se den storstilte vindkraftutbyggingen i reinbeiteområdet i Meråker. Det blir sikkert interessant. Regjeringen valgte å kalle dette en forretningsmessig investering. Dette kommer vi til å tjene penger på. Det måtte selvfølgelig regjeringen si, for det var grunnen deres for å kjøpe under streken og ikke som en del av den ordinære budsjettprosessen. Det er det denne saken handler om, ikke det regjeringen gjemmer seg bak – fiktive utenlandske investorer – men hvordan vi gjør ting på Stortinget, og dette er ikke gjort riktig.

ideologisk lovprising av det nasjonale eigarskapet og det å ha kontroll over desse fantastiske verdiane, som desse eigedomane er. er. Det høyrest nesten ut, både no og ikkje minst då denne saka først blei presentert for Stortinget i desember 2022, som om dette handlar om at staten må eige skog, fjell og vidder for at allmenta skal kunne ha glede av slike område som vi her snakkar om. Slik er det

Anten det er statleg eller privat grunneigar, gjeld det. Slik skal det vere, og det skal vi hegne om. Det er iallfall det vi kan kalle ein særnorsk verdi som vi skal slå ring om, og som ikkje krev at staten eig eit område. Det er

krevjande å få heilt taket på realitetane i det som fort blir påstand mot påstand. Eg må då iallfall få lov til å seie at eg håpar det same alvoret slår inn der vi har heilt konkrete saker om eigarskap og kontroll over ressursar, der vi verkeleg veit at noko står på spel, og vi veit at det er reelle sikkerheitspolitiske argument. Det vere seg sentrale, strategisk viktige industriområde i Noreg, i Kristiansand på Harøya, som så seint som i januar i år år blei kjøpte av den kinesiske stat, eller at det nyleg er blitt avdekka at russiske statsborgarar har fått lov til å kjøpe hytte – utan nokon kontrollmekanisme – rett ved Bardufoss militære flyplass og med fritt innsyn til kva som skjer.

(A) [13:07:12]: Jeg vil starte med å si at de to foregående talerne, som også sitter i næringskomiteen, har et annet virkelighetsbilde enn det jeg har fra forrige behandling.

det står jeg fortsatt for. Jeg vil si litt om bakgrunnen for hvorfor jeg og Arbeiderpartiet og regjeringen tenkte at dette var et godt kjøp. Meraker Brug er en helt unik eiendom. Med sitt areal på 1,2 millioner dekar er Meraker Brug en av landets største privateide eiendommer. Den utgjør nesten hele Meråker kommune, i tillegg til områder i Stjørdal, Malvik og Steinkjer. Nå er det det norske fellesskap som gjennom Statskog eier Meraker Brug, og det har vært en viktig beslutning for denne regjeringen. For meg er det helt uproblematisk at vi debatterer dette for andre gang, men jeg ser ikke noen nye opplysninger i saken som vi ikke hadde tilgjengelig ved forrige behandling, for et og et halvt år siden. For Arbeiderpartiet er det viktig at slike eiendommer forblir på norske hender. De skal være tilgjengelige, og de skal komme lokalbefolkningen vår til gode. Innbyggerne i Meråker kommune har avtale om rett til jakt og fiske på rundt 7 000 mål av eiendommen, og det vil bli videreført av Statskog som eier. Det er viktig. Vi ser at Høyre nå sier de er opptatt av nasjonal kontroll over skogen. For meg høres det litt hult ut. Det var Høyre-regjeringen som i sin tid ville starte privatiseringen av Statskog.

dette. Statskog har basert kjøpet på en forretningsmessig vurdering. Verdivurderingen bygger på en rekke forutsetninger, forventninger og antakelser som igjen har blitt kontrollert og kvalitetssikret av en uavhengig finansiell rådgiver, nemlig Pareto. Jeg merker meg at flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til at den omfattende dokumentasjonen som er innsendt fra regjeringen til komiteens behandling, gir tilstrekkelig dokumentasjon på grunnlaget for å budsjettere kjøpet som en lånetransaksjon. Det finnes heller ingen grunn til å hevde noe annet.

Stortingets kontroll med regjering og forvaltning er ein demokratisk garanti som sikrar den folkelege innverknaden og det folkevalde stortinget si stilling opp mot regjeringa og embetsverket. I kontrollarbeidet representerer me fyrst og fremst Stortinget og ikkje eige parti. Slik bør Stortingets kontroll halda fram. Det var snakk om at det var lite informasjon, og at det gjaldt store summar.

begynner denne debatten å gå mot slutten. Det har vært sagt mye vakkert om nasjonalt eierskap og nasjonal sikkerhet. Det har vært noen historietimer om hva ulike partier har ment om skog oppigjennom og sånt. Det har vært interessante debatter, men irrelevante for det vi har hatt til behandling i komiteen, som strengt tatt handler om

og gikk grundig gjennom sine argumenter for hvorfor de ikke er enige med mindretallet i saken. Jeg må bare knytte noen kommentarer til det: Det ble kommentert at prisen i seg selv var gjort til en vesentlig del eller en hoveddel av kritikken. Det er ikke helt presist gjengitt. Det er en stor og viktig nyhet at staten antakelig har betalt 1 mrd. kr mer enn markedet var villig til å gi. I arbeidet har vi forsøkt å få dette bekreftet.

over det som markedet ville gitt, høres ut som misbruk av skattepenger og et unødvendig dyrt kjøp. Det må kunne sies. Det sentrale i saken har likevel vært saksbehandlingen, og da kommer vi inn på et annet poeng, som kom fra SV. De sier at saksbehandlingen har vært grei faglig vurdering og en rapport, og dermed er på en måte hendene bundet, og man må følge det sporet som da er lagt opp. Det er jeg ikke enig i. Det må kunne gå an for en kontrollkomité å gå inn og se på premissene: Hva står det i de ulike faglige vurderingene? Hva står det i rapporten? Og ikke minst, har regjeringen vært klar på sitt selvstendige ansvar som politisk ledelse i departementet til å gå inn og si: Er vi nå sikre på dette, kan vi stå inne for det, kan vi ta det politiske ansvaret her? Jeg har ikke vært ute etter å kritisere fagfolk i departementet eller andre steder, men de har lagt noen helt klare og tydelige forutsetninger for sine beregninger, f.eks. vindkraft. Hvis det bygges vindkraft, kan dette føres under streken, er det helt avgjørende for oss å få et svar på om regjeringen ønsker å følge opp med den vindkraften. Hvis de ikke gjør det – og det har jeg ganske sterke grunner til å tro – går det ikke an å føre dette under streken likevel. Det endrer forutsetningen, og det er det som gjør det viktig med denne kontrollen. Jeg må bare si helt til slutt at denne saken ikke går vekk, og historien vil gi oss en fasit på et tidspunkt: Fikk det norske folk den avkastningen de ble lovet, eller fikk de det ikke? «Time will show.»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

er einig i problembeskrivinga om at matjord og dyrkbar mark er ein knapp ressurs, og at vi er avhengige av eit sterkt jordvern for å ta vare på det.

det nasjonale målet for omdisponering av matjord. Det er nyleg senka frå 3 000 til 2 000 dekar per år.

kommunane skal ha ansvaret gjennom kommunalt ansvar og kommunale vedtak for å følgje opp dei nasjonale jordvernmåla som er sette, eller om det er riktig og nødvendig at ein på nasjonalt nivå går inn og er

å be regjeringa leggje fram framlegg til endringar i jordlova som gjev ei vesentleg innstramming av moglegheitene for dispensasjonar frå det generelle kravet om at matjord ikkje skal brukast til andre føremål enn matproduksjon. Vi stiller oss også bak framlegg nr. «Stortinget ber regjeringen utrede en belønningsordning for kommuner som tilbakefører jordbruksareal som er avsatt til utbyggingsformål i kommunale planer, til LNFR-formål.»

Matjord og dyrkbar mark er en knapp ressurs. Kun 3,5 pst. av Norges landareal er jordbruksareal. For å sikre framtidige muligheter for matproduksjon er vi avhengig av et sterkt jordvern. Det var derfor viktig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram en oppdatert jordvernstrategi hvor vi senker det nasjonale målet for omdisponering av matjord til 2 000 dekar innen 2030. I tillegg til å hindre nedbygging av matjord er det viktig å sikre at eksisterende jordbruksareal blir ivaretatt. Manglende bruk av jordbruksareal vil over tid føre til gjengroing og gjøre det vanskelig å ta arealet i bruk på et senere tidspunkt. Derfor er jeg glad for at vi har en regjering som fører en landbrukspolitikk som er basert på en variert bruksstruktur, og som er tilpasset norske naturressurser og det landet vi bor i. Det gir de beste mulighetene for å produsere mat på en bærekraftig og klimavennlig måte. måte. Matsikkerhet og matberedskap er viktigere enn noen gang, ikke minst på grunn av økt geopolitisk uro og klimaendringer. I strategien for økt selvforsyning, som Stortinget nylig hadde til behandling, var det derfor viktig å få fram det med styrking av jordvernet og nye tiltak for å sikre matjord. Hurdalsplattformen er tydelig på at jordvern skal være et overordnet hensyn i arealforvaltningen. I jordvernstrategien understreker Arbeiderparti–Senterpartiregjeringen at kommunene er særdeles viktige aktører i jordvernarbeidet, og etter mitt syn er kommunene de beste til å håndtere nettopp dette. Vi ser at jordvern av og til må balanseres opp mot andre samfunnsbehov, men alt i alt må en helhetlig samfunns- og arealplanlegging bidra til at innsatsen for klima, miljø og jordvern blir høyt vektlagt. vektlagt. Et aktivt jordbruk i hele landet og en bærekraftig matproduksjon er viktig for at vi skal skape en trygg framtid for folk i hele landet vårt. Jordbrukets samfunnsoppdrag er å sikre befolkningen nok og trygg mat produsert på norske naturressurser, noe som igjen bidrar til sysselsetting i hele landet. Vi skal derfor hegne godt om den matjorden vi har, slik at vi får et godt og bærekraftig jordbruk, også for de generasjonene som kommer etter oss.

Miljøpartiet De Grønne har i representantforslaget valgt en overskrift om å ta bedre vare på matjorden. Det er en overskrift som mange av oss kan Regjeringen la fram sin jordvernstrategi i forbindelse med forrige års jordbruksoppgjør. I den behandlingen var det lite diskusjon om jordvernstrategien. Forslaget ble vedtatt med et nytt og skjerpet nasjonalt mål. Det ble også vedtatt en rekke konkrete tiltak for å nå målet. Flertallet i næringskomiteen, inklusive Miljøpartiet De Grønne, slo fast i merknads form at regjeringens mål er ambisiøst. Jordvernmålet er nå satt til maksimalt 2 000 dekar omdisponert dyrket mark per år innen 2030. Det er ikke bare et ambisiøst mål, det er også et realistisk mål. Tar vi i betraktning de siste 20 årene, har heldigvis omdisponering av dyrket mark gått ned. Jeg viser da til Riksrevisjonens rapport av oktober 2023, om matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet. 2024 er informativ og viser tidligere målsettinger satt opp mot faktisk omdisponering. Målet om maks 6 000 mål nedbygd innen 2010 til dagens mål om maksimalt 2 000 dekar innen 2030 er satt inn i tabell med faktisk omdisponert areal i tilsvarende periode. Den viser en nedadgående trend. Det er fakta. Jeg mener kommunenes arbeid med å ivareta dyrket jord er viktig, men svært varierende. Det er 63 pst. av kommunene som har et jordvernmål, og jeg har selv som ordfører erfart klassiske klassiske dilemma om arealdisponeringen i planverksarbeidet. I begrepet «ivareta» mener jeg kommunene også burde løfte blikket på jordhelse. Det kan være mange grunner til at arealressursene i jordbruket ikke forvaltes på en fullt ut bærekraftig måte, men lokale myndigheters oppmerksomhet for helsen til matjorden i kommunen vil ikke kunne skade. Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering satser derfor betydelig på å holde matjorden i hevd og har bidratt godt i de årlige jordbruksforhandlingene. Nye, ambisiøse mål om mindre nedbygging er satt. Det er fortsatt langt fra en sluttstrek, jeg deler forslagsstillerens bekymring om at nedbygd matjord svekker nasjonal matsikkerhet og beredskap. Derfor holder vi fram med en restriktiv jordvernpraksis for å sikre nødvendig areal til matproduksjon. Denne regjeringen leverer en jordvernstrategi med en rekke gode tiltak som allerede er behandlet og vedtatt i denne salen. Jeg synes det er forunderlig at forslagsstillerens parti ikke støttet denne da den var til behandling i fjor, og heller ikke bidro til debatten

sånn – ei velsigning av nedbygging av matjord i utgangspunktet. No har ein trappa opp målet. Det betyr at ein skal ha mindre omdisponering år for år.

ei kontinuerleg – langsamare, men framleis kontinuerleg – nedbygging av matjorda i Noreg. Matjord kjem nok til å vise seg å vere noko av det viktigaste vi har,

ut. Her ligg det utfordringar knytt til insentiv for kommunane, ikkje minst kommunar som opplever befolkningsnedgang, og som prøver å finne nye måtar å finansiere velferdstenestene på. store utfordringar. Korleis kan ein påskjøne det å ta vare på matjord? Korleis kan ein skape insentiv som sørgjer for at ein tar vare på både jord og natur i tida som kjem?

Alle desse spørsmåla håpar eg blir tatt opp i den nye strategien. Dette kjem til å bli eit stort tema i tida som kjem, spesielt når landet skal prøve å trappe opp arbeidet med jordbruk og ikkje bygge ned matjorda, som er

Det er viktig å ta vare på matjorda vår, både for å sikre dekningsgraden i Norge og fordi Norge har et ganske begrenset areal som egner seg til landbruk. Det jeg likevel skulle ønske meg de gangene vi diskuterer jordvern og matjorda vår, er at vi i større grad blir bevisst på de uutnyttede arealene som vi har rundt omkring i Norge, særlig med tanke på mulige krisesituasjoner. Når vi diskuterer jordvern framover, bør vi i større grad se på potensialet ved områder som i dag ikke er tatt i bruk. I tillegg har riktig bruk av jorda og god jordforvaltning en mulighet til å bidra til å redusere klimagassutslipp, så det er litt som et kinderegg. Et annet element som å framheve, er den historiske og kulturelle betydningen veldig mange jordbruksområder har i Norge. Det å bevare disse områdene, også de som kanskje ikke er aller mest effektive med tanke på matproduksjon, har en verdi, og det er viktig.

jeg opplever at det har vært en vridning i retning av å ville ta mer vare på matjorda vår. Den synes jeg å ha sett hos nesten alle partier. Jeg tror det er bra. Jeg tror det ruster Norge for framtiden, og jeg tror det kommer til å gjøre at disse debattene framover kommer til å bli enda bedre.

Det gjør vel samtlige partier. Problemet er når vi kommer ut i praksisfeltet og faktisk skal begynne å ta de grepene som er nødvendig. Det har aldri vært viktigere at vi klarer å lage en politikk som henger sammen på dette feltet. År med pandemi, krig i Europa og stadig sårbare handelssystemer har gjort at vi nå diskuterer jordvern med et langt større alvor. Det er nok at et tankskip stiller seg på tvers i Suezkanalen ved et uhell, så ser vi hvor sårbare verdens handelssystemer og matsystemer er. Det er bare en uke siden vi sto her i en grunnlovsdebatt, da opplevde vi å bli nedstemt på å gjøre de riktige grepene og få ankret jordvernet fast i Grunnloven. Det ville man ikke ha.

Senterpartiet er selvfølgelig glad i ordførerne sine rundt omkring i Kommune-Norge, og det gjelder sikkert mange andre partier. Også i Rødt er vi for et større lokalt selvstyre, men når vi ser hva som er praksisen i Kommune-Norge i dag, er det til å bli skremt av. Det er 140 000 dekar med

innstillingen, og som vi i Rødt går inn i, sammen med flere andre forslag. Forslag nr. 1 gjelder altså at kun nasjonal planmyndighet skal kunne gi dispensasjon. Det er et av de viktigste forslagene som er reist for å komme i inngrep med dette problemet, og vi ser at alle så å si er enige om, men man vil ikke være med og lage den politikken og gi de verktøyene som vi trenger. Skal vi nå målene framover, må vi ha en nullvisjon

(MDG) [13:35:31]: Alle partier på Stortinget synes at jordvern er viktig, men Stortingets oppgave er å være den lovgivende, ikke bare den synsende makt. Hvis Stortinget mener alvor med jordvern, må Stortinget vedta politikk som verner matjorden bedre enn det vi greier i dag – men det skjer jo ikke. I dag stemmer Stortinget ned fem forslag som alle ville ført til mindre nedbygging av matjord i Norge. Partiene på Stortinget har jo nærmest utallige ganger insistert på at norsk matjord skal bevares, men regjeringen nøyer seg altså fortsatt med milde brev til kommunene og et mål om 2 000 dekar nedbygging per år. For det første er det et mål om at matjord fortsatt skal bli nedbygd. Hvor lenge da? Når skal vi slutte? Det er det ene spørsmålet. Og så er regjeringen veldig fornøyd med sin egen politikk og resultatene av sin egen politikk, men de resultatene er at det i de siste fem årene er blitt omdisponert henholdsvis 3 800, 2 900, 3 500 og 2 700 dekar matjord. Det blir fortsatt mindre og mindre matjord i Norge, samtidig som vi altså har besluttet at det nå er livet om å gjøre at det ikke forsvinner mer. I tillegg til dette kommer statlige nedbygginger i samferdselsprosjekter osv. Nasjonal transportplan legger opp til å bygge ned 9 080 dekar, altså rundt 800 dekar årlig i den perioden. Norske kommuner slutter ikke å bygge ned matjord fordi de får vennlige brev. Det har vi nå erfart. Statens vegvesen og Nye veier slutter ikke å bygge ned matjord før Stortinget gir dem beskjed om at de skal slutte med det.

Vi vet jo godt at nasjonale hensyn av denne typen er veldig vanskelig å ivareta i lokalpolitikken. Det er mye bra med det lokale og kommunale selvstyret, men kommunene greier jo ikke å ta vare på matjorden alene. Dette er allmenningens tragedie, der kommunene isolert sett ganske ofte tjener penger på nedbygging av matjord fordi det gir skatteinntekter og innbyggere osv., mens storsamfunnet taper tilsvarende i matsikkerhet og beredskap. Stortinget har vedtatt – 50 pst. selvforsyning på jordbruksvarer innen 2030. Denne matsikkerheten og beredskapen er et nasjonalt ansvar, jeg regner med at alle er enig i at det ikke kan overlates til kommunene. Derfor er regjeringen nødt til å løfte myndigheten til omdisponering av matjord til nasjonalt nivå.

han har verka over tid. I 2004 sette ein det fyrste målet om å avgrensa omdisponeringa. Då var omdisponeringa 11 000 dekar per år. Så har ein følgt opp dette med nye mål.

å gleda oss litt over ei utvikling som går i rett lei. Eg er òg veldig glad for engasjementet for matjord i i bondenæringa, men òg veldig mange andre grupper i samfunnet engasjerer seg lokalt til støtte for jordvernet. Eg har lyst til å gje dei ein takk for den jobben som dei

Dei les breva dei får frå landbruksministeren og kommunalministeren, og tek dei på alvor. Eg skal vera einig i at alle er for jordvern, men å vera for jordvern er å prioritera matjorda når ho står i konflikt med andre

Det er òg eit forslag om å auka tilskotet til utarbeiding av kommunale jordvernstrategiar. Det gjer regjeringa. Me har auka det. Problemet i 2023 var at me ikkje fekk nok søknader til å bruka opp dette. oppfordring: Søk om desse pengane, lag lokale strategiar. Forslag nr. 5 er eg rett og slett imot. Eg meiner at det er heilt nødvendig å tilbakeføra til LNFR-område, men eg er ueinig i at me skal betala kommunane for å gjera det.

lokalpolitikernes ansvarlighet isolert sett, men tallene over hvor mye matjord som blir omdisponert, som planlegges omdisponert, og som ligger inne i planene, kan jo ikke statsråden snakke seg vekk fra, uansett hvor glad han er i kommunepolitikere Spørsmålet blir: Hva konkret er det ved den politikken som regjeringen nå foreslår – samtidig som man stemmer mot de konkrete forslagene fra Miljøpartiet De Grønne – som kommer til å føre til at vi bygger ned

Innen da vil det være omdisponert veldig mye mer matjord enn i dag, og etter det vil det altså, ifølge regjeringens planer, bli omdisponert enda mer matjord – samtidig som vi skal øke matberedskapen og selvforsyningen i Norge. Hvilke visjoner har statsråden for når vi skal slutte å bygge ned matjord i et av de landene i verden som har minst matjord i forhold til totalarealet og selvforsyningen? strengt jordvern. Eg meiner at den måten ein styrer på ved å setja eit mål og nå det målet, vil vera den rette måten å jobba på framover, rett og slett fordi det så langt har gjeve

det varsla ein prosess der ein også vil ta i bruk Stortinget for nødvendige tiltak for å få fortgang i arbeidet. Kjem det saker til Stortinget?

Den jobbar me no med å fylgja opp på ulike måtar. Målet ligg til grunn, og årstalet ligg til grunn. I den grad det er aktuelt å gjera lovendringar for å styrkja jordvernet, vil det vera nødvendig å koma til Stortinget med det,

i regjeringa blir stort. Eg trur ikkje det er til å kome utanom at ein naturleg oppfølgjar av ein jordvernstrategi ville vere å kome til Stortinget for å knesetje nokre klare rammer

når ein ser at det er så omfattande planar om utbyggingar i kommunane, langt meir enn det jordvernstrategien legg opp til. Det er planar frå sentrale myndigheiter som også legg opp til omfattande utbyggingar som vil påverke jordvernstrategien.

enorme antalet dekar matjord som i kommunedelplanar er avsette til nedbygging og omdisponering av matjord,

Innstilling fra næringskomiteen om Lov om endringer i viltloven mv. (endret betegnelse på organ i viltforvaltningen og oppheving av lovvedtak om nydyrking og nedbygging av myr) (Innst. 331 L (2023–2024), jf. Prop. 79 L (2023–2024))

Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Dagfinn Henrik Olsen, Frank Edvard Sve og Silje Hjemdal om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk

Da er det Lene Westgaard-Halle som holder det første innlegget, for saksordfører Olve Grotle.

Norge har en lang og stolt sjøfartstradisjon. De maritime næringene står veldig sterkt i Norge, og hvert eneste år skaper disse næringene store verdier, sysselsetter veldig mange og skaper viktig aktivitet og næringsvirksomhet i hele landet. På grunn av den sterke internasjonale konkurransen er det likevel nødvendig med ordninger som gjør de maritime næringene konkurransedyktige, og som samtidig sikrer kompetansen og sysselsettingen av norske sjøfolk. Nettolønnsordningen er en sånn ordning. Den bidrar til å trygge arbeidsplassene til norske sjøfolk, til å gjøre norske rederier konkurransedyktige og til å ivareta Norges rolle som maritim nasjon. Ordningen har i dag et tak på 220 000 kr i alle tilskuddsmodeller, med unntak av tilskuddsmodellen for NIS. Ordningen omfatter om lag 13 000 sjøfolk i Norge. Den er regelstyrt og rettighetsbasert. Denne ordningen har blitt behandlet i forbindelse med statsbudsjettet. Stortinget vedtok i 2020 å nedsette et partssammensatt utvalg for å «vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft». Det såkalte Holmefjord-utvalget avla sin rapport i 2021, som vi vet, og kom da med flere forslag til hvordan norsk maritim kompetanse kan styrkes, og hvordan sysselsetting og konkurransekraften kan ivaretas. Holmefjord-utvalget har en todelt innstilling. Den går på den ene siden ut på at det anbefales å innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for transport av gods og passasjerer mellom norske havner, og på den andre siden at tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk styrkes og i større grad enn enn i dag lovfestes. Utvalget var også tydelig på at dette er en samlet anbefaling, der tiltakene henger nøye sammen og ikke vil ha tilsiktet effekt dersom de innføres hver for seg. Som en del av Holmefjord-utvalgets arbeid kom utvalget også med anbefalinger om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Regjeringen la i mai i fjor fram forslag om det, og saken skal etter sigende bli be handlet i løpet av året.

[13:56:55]: Norsk maritim næring er en suksesshistorie. Vi har drevet med fiske siden tidenes morgen, vi har hatt rederivirksomhet og internasjonal handel med skip siden vikingtiden, offshore olje og gass har vært bærebjelken i norsk økonomi i 50 år, vi har selvsagt vært helt avhengig av vår maritime kompetanse. Det er ikke så mange områder et lite land som Norge kan bli best på, men noe er det. Sjømat og de marine næringene, offshore olje og gass, fornybar kraftproduksjon og ikke minst den maritime næringen er felter hvor vi er verdensledende i dag. Maritime arbeidsplasser finnes over hele landet, og totalt har vi 90 000 ansatte tilknyttet næringen. Verdiskapingen er på godt over 200 mrd. kr, og målt i verdi er vi på topp fem blant verdens største skipsfartsnasjoner. Dette har ikke kommet av seg selv. Det skyldes et langsiktig, godt arbeid, først og fremst i næringen selv, men også i forvaltningen og blant framsynte politikere. Ryggraden i den norske maritime næringen er imidlertid sjøfolkene. Uten dem hadde vi aldri vært der vi er i dag. De representerer en kunnskap, kompetanse og endringsvilje som er helt unik, og det gjelder både de som jobber langs kysten og de som seiler på de sju hav. En av bærebjelkene i dette systemet er nettolønnsordningen, eller tilskuddsordningen, som den formelt heter. Den gjør at rederier kan ansette nordmenn uten en for stor konkurranseulempe. Så kan noen selvsagt være prinsipielle og si at dette er en subsidiering av en næring og noen spesielle arbeidsplasser. Jeg tror egentlig alle er enige om at det aller beste hadde vært et system hvor vi ikke hadde trengt tilskuddsordningen, hvor den var overflødig, men der er vi ikke. Kartet må tilpasses terrenget, og i den globaliserte verdenen vi lever i, er vi helt avhengige av dette tiltaket om vi skal ta vare på denne næringen og disse arbeidsplassene i framtiden. Det er både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden enige om. enige om. Regjeringen skriver mye fint om maritim næring i sin regjeringsplattform, og det første kulepunktet under dette kapittelet er at nettolønnsordningen skal styrkes. Det har vi dessverre sett fint lite til. Nettolønnsordningen er dårligere i dag enn den var da regjeringen tok over makten i 2021. Da hadde Solberg-regjeringen forsøkt å svekke den, men Fremskrittspartiet fikk stoppet det og heller forbedret den i budsjettforlik. Så kan man lure på hvorfor regjeringspartiene ikke skriver et eneste ord i innstillingen. Jeg vet ikke om jeg har vært med på noe lignende, at man ikke skriver et eneste ord i en så viktig sak som dette,

Jeg viser til statsrådens vurdering av representantforslaget, og det er også en sak som det er kommet flere høringsinnspill til. Både Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Maritimt Forum og Norges Rederiforbund har avgitt høringssvar. Det er en samlet komité som viser til at tilskuddsordningen er viktig for sysselsettingen av norske sjøfolk. Nettolønnsordningen er et viktig virkemiddel for norskeide skip til å tilsette sjøfolk. Det bidrar til å trygge arbeidsplassene til norske sjøfolk, gjøre norske rederier konkurransedyktige og ivareta Norges rolle som maritim nasjon. Nettolønnsordningen i dag har riktignok et tak på 220 000 kr i alle tilskuddsmodellene, med unntak av tilskuddsmodellen for NIS. Ordningen omfatter om lag 13 000 sjøfolk i Norge og er en regelstyrt og rettighetsbasert ordning. Nettolønnsordningen er også tidligere evaluert og var sist evaluert av Holmefjord-utvalget, som ga sin Så er det viktig at vi har noen regler, at det blir håndtert i sammenheng med statsbudsjettet. med statsbudsjettet. Selv om vi har et regulert arbeidsliv i Norge, hvor vi har et godt lov- og avtaleverk, og hvor partene i arbeidslivet tar sitt ansvar på en god og ryddig måte, er det uten tvil viktig at uten en nettolønnsordning ville flere av arbeidsplassene til norske sjøfolk ha gått over til utenlandske sjøfolk. Flere av de arbeidsplassene i dag representanten fra Fremskrittspartiet, at dette er en ordning som ikke er evaluert, som ikke er tilpasset dagens behov, og som ikke er i tråd med det partene vil ha, ha, er ikke jeg helt enig i. Det er en omfattende ordning, men det må håndteres i sammenheng med statsbudsjettet. Mo

Det er eit nødvendig verkemiddel for å oppretthalde det. Saman med arbeidet som blir gjort med å lovfeste norsk løn på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone,

vil utkonkurrere norske sjøfolk dersom ein ikkje har ei sterk nettolønsordning. Taket har også vore eit problem – og blir i stadig større grad eit problem. Spesielt for dei som har lengre utdanning og meir spesialisert kompetanse, og som høgare inntekt, fungerer taket som ei svekking.

representanten Bjørnstad om å vurdere å få det oversendt, for viss Stortinget kan sjå på forslag nr. 4, frå Framstegspartiet, som peiker på havvind, er det ei heilt ny satsing, eit område som er under oppbygging.

(R) [14:05:36]: Norge er et havland, og vi er en stor sjøfartsnasjon. Vi seiler på alle verdens hav, og den kompetansen som norske sjøfolk har, er helt i verdensklasse. Likevel er dette en bransje som er utsatt for et lønnspress, den er sterkt utsatt for sosial dumping, så nettolønnsordningen skal vi i Rødt være varme forsvarere av. Vi er, sammen med Fremskrittspartiet, dem som legger mest midler inn i denne ordningen i våre egne budsjetter, og dette har vi gjort så lenge vi har vært på Stortinget. I dagens sak går vi inn i forslag nr. 1 og 2, som vi er sammen med Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti om. Så kommer vi også til å støtte det løse forslaget som er lagt fram av representanten Bjørnstad i dag. Som kjent er Rødt det eneste partiet her på Stortinget som har et tydelig standpunkt mot havvind,

Til- skuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er et viktig verktøy for å opprettholde den norske maritime kompetansen, for å sikre rekruttering av norske sjøfolk til norskregistrerte skip og for å bidra til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til vilkårene i andre land. Etter noen utfordrende år for deler av maritim næring er det nå økt optimisme, noe som også reflekteres i antallet sjøfolk og skip i tilskuddsordningen. Norsk maritim næring kjennetegnes av innovasjon og omstillingsevne. Den norske modellen har vært en viktig forutsetning, og sjøfolkene har vært kjernen i maritim nærings evne til å utvikle seg i takt med endrede behov, teknologier og markeder. I Norge er det tradisjon for høy mobilitet mellom sjø og land. Sjøfolkene bidrar med kompetanseoverføring til ingeniørene, designerne og bedriftslederne om hvilke løsninger som fungerer best i praksis. Gode, forutsigbare rammevilkår er viktig for den maritime næringen. Regjeringen har derfor styrket tilskuddsordningen sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, og opprettholdt dette nivået. Dette innebærer en videreføring av ordningen, hvor makstaket for tilskudd per sysselsatt for samtlige tilskuddsmodeller nå er på 220 000 kr, med unntak av i den generelle tilskuddsmodellen for skip i NIS, hvor taket på 26 pst. av tilskuddsgrunnlaget er videreført. Regjeringen har også valgt å beholde tilskuddsmodellen for NIS lasteskip i utenriksfart, som Solberg-regjeringen foreslo å avvikle. Det er for 2024 bevilget om lag 2,4 mrd. kr til ordningen. Tilskuddsordningen ble lovfestet i 2017. I tillegg har regjeringen i 2024-budsjettet endret på kriteriene for å motta sjømannsfradrag, noe som innebærer at flere sjøfolk vil være berettiget til å motta fradrag. Nærskipsfarten er viktig for flere lokalsamfunn langs hele kysten. Hvor i landet kystfartvirksomheten utøves, bør ikke bestemme om sjøfolkene får fradrag eller ikke. Endringene kommer sjøfolk som seiler i kystfart, til gode og bidrar til at flere sjøfolk kommer inn under tilskuddsordningen. i dag høy aktivitet i maritim næring, og i 2023 så vi et rekordhøyt antall sjøfolk i tilskuddsordningen. Eventuelle endringer i tilskuddsordningen vil være gjenstand for behandling i de ordinære budsjettprosessene.

I tillegg skulle man avvikle en tilskuddsmodell. Dette kuttet var på 407 mill. kr. Det første regjeringen Støre gjorde, var å legge tilbake 200 mill. kr for å styrke det som lå der fra før. I tillegg har vi som sagt gjort noe med kriteriene, sånn at et større antall sjøfolk kan være en del av ordningen. Sivert Bjørnstad (FrP) [14:11:28]: Regjeringen viser hele tiden til et forslag som aldri har vært noen realitet, som aldri ble vedtatt. Solberg-regjeringens forslag for 2022 ble aldri vedtatt. Det har aldri vært har aldri vært nettolønnsordningen i Norge. Da er spørsmålet: Sammenlignet med den ordningen som faktisk var i 2021, det året regjeringen overtok – er tilskuddsordningen dårligere eller bedre enn den faktisk var i 2021? Da snakker jeg ikke om forslaget fra Solberg-regjeringen. Som jeg refererte til, har man gjort noen endringer. Det er flere tilskuddsmodeller som har fått et makstak på 220 000 kr. Så er det noen modeller

Ord- ningen er styrket ut fra det utgangspunktet vi hadde. Vi har også fått flere sjøfolk inn i ordningen som følge av at vi endret kriteriene for hvem som har rett til sjømannsfradraget. Jeg har lyst til å minne representanten om at vi lever i en annen

og skjerme nettolønnsordningen i en sånn situasjon.

finnes et regelverk for denne typen konstruksjonsskip i NIS som driver på med havvind. Problemet er at kriteriene i ordningen er så dårlige at det treffer veldig få. Det er bl.a. et krav til minimumsbemanning på disse som gjør at veldig mange av skipene ikke treffes. Regjeringen har i over et år hatt et innspill fra partene i arbeidslivet, LO sentralt, fra alle sjømannsorganisasjonene og fra Rederiforbundet, om at man gjør om disse kriteriene sånn at det treffer flere konstruksjonsskip i NIS som holder på med Det er de innspillene vi ønsker at regjeringen skal legge til grunn for et nytt og bedret regelverk for konstruksjonsskip innenfor havvind i NIS. Derfor opprettholder vi forslaget som det er.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

for saken): Dette er en gledens dag for alle som ønsker å drive virksomhet med brukte og kasserte varer. I dag behandler vi brukthandelloven og innskrenking av lovens virkeområde. I praksis betyr det en forenkling for næringslivet og en tilpasning til tiden vi lever i. lever i. I en sirkulær økonomi er gjenbruk, ombruk og gjenvinning av varer og materialer sentralt for å utnytte naturressurser og produkter så effektivt og så lenge som mulig. loven har medført en rekke uheldige utslag som har gjort gjenbruk og salg av brukte varer tungvint. Det er derfor på sin plass med en endring, slik at ikke regelverket er en belastning for alle næringsdrivende som ønsker å drive bærekraftig handelsvirksomhet med brukte eller kasserte varer. Loven har heller ikke vært tilpasset de siste 20 års utvikling i næringslivet. Virksomheter har til nå måttet innhente løyve fra politiet for å kunne selge brukte ting, og føre egen protokoll godkjent av politiet. I 2022 gjorde Nærings- og fiskeridepartementet justeringer i sin tolkning av loven, noe som gjorde at frivillig virksomhet ikke ble omfattet. I dag opphever vi brukthandellovens virkeområde på de fleste områder. Det er likevel noen områder som loven vil omfatte, og det er gode grunner for det. Kunstgjenstander, edelsteiner og motorvogner er blant de tingene som fortsatt omfattes av regelverket. Dette er for å kunne forebygge kriminalitet og hvitvasking på varegrupper av høy verdi. verdi. Regjeringen har et tydelig mål om å redusere næringslivets kostnader knyttet til byråkrati med 11 mrd. kr innen 2025. Vi er godt på vei. En innskrenking av brukthandellovens virkeområde er et viktig ledd i denne prosessen. Samtidig må vi få fart på sirkulære krefter i næringslivet. Regjeringen la i mars fram en strategi for sirkulærøkonomi med mange gode tiltak. Blant annet setter regjeringen ned en ekspertgruppe for å komme med virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulær økonomi. I år kommer det også en ny lov til Stortinget om bærekraftige produkter og verdikjeder.

[14:18:46]: Jeg og Vens- tre er veldig glad for at vi endelig har kommet så langt at vi nå skal vedta en opprydning i og en innsnevring av en lov som i lang tid har stått i veien for en helt nødvendig omstilling en helt nødvendig omstilling fra et bruk-og-kast-samfunn til et gjenbrukssamfunn. Brukthandelloven er laget for en helt annen tid, for et annet samfunn. Den er ikke i takt med verden i dag og er et direkte hinder for den veien vi ønsker å gå videre, for framtiden er sirkulær. Det skal også bemerkes at dette har tatt lang tid – altfor lang tid. Allerede i 2019 sendte regjeringen Solberg, som Venstre var en del av, ut på høring et forslag om å oppheve brukthandelloven. I oktober 2022 tok både Stortinget og daværende næringsminister, Vestre, opp ballen på nytt. Og nå endelig, i mai 2024, fem år etter at forslaget for første gang ble lagt fram, vedtar Stortinget, forhåpentligvis enstemmig,

Det blir slutt på at det nær sagt er like komplisert å selge en brukt Tskjorte som en brukt bil. Det blir slutt på at en liten brukthandel må listeføre hvert enkelt klesplagg, hver en kopp og hver en liten vare at det skal føres manuelt i protokoll for så å ligge ukevis på lager før det er lov å selge varen videre. Jeg vil på vegne av Venstre takke alle dem som har engasjert seg i denne saken – næringsdrivende, miljøorganisasjoner og mange andre. Folk flest er klare for å leve i en mer sirkulær verden, og de næringsdrivende er klare til å ta del i det arbeidet. Som Evangeline Sessford i den lille gjenbruksbedriften Upscale på Sandane i Nordfjordeid sa: Gjenbruk kan ikke være velferd drevet av velgjørende organisasjoner – det må være retningen for framtidens næringsutvikling. Vi i Venstre har alltid ment at god miljøpolitikk og god næringspolitikk er to sider av samme sak. Opprydning i brukthandelloven er et stjerneeksempel på akkurat dette. Venstre hilser lovendringen som Stortinget nå kommer til å gjøre, hjertelig velkommen.

[14:21:51]: Det er en gle- dens dag at det i dag er tverrpolitisk enighet om endringene i brukthandelloven. Jeg har merket meg at det er en samlet komité som tilråder at Stortinget vedtar forslagene til endring. Dagens brukthandelsregelverk er gammeldags, det er utdatert, og det gjør det krevende å drive næringsvirksomhet med brukte varer. Sånn det er i dag, er det mer krevende å drive handelsvirksomhet med brukte varer enn med nye. I dag tar vi et nytt skritt mot sirkulæralderen. Tenk det! Det skal være enkelt å drive brukthandel i Norge, og vi har mange fantastiske aktører som driver framtidsrettet brukthandel, men som har vært begrenset av loven. Jeg syntes det var passende å markere det med å gå til en liten, fin butikk her i byen – Cirkulær – og kjøpe meg kjole for å komme hit i dag. Det er en liten feiring for meg. Dagens lov stammer fra en tid der vi ikke hadde digitale plattformer for privat omsetning av brukte varer. Vi hadde heller ikke dagens elektroniske betalingsløsninger. Utvikling av ny teknologi og nye måter å handle på har på den ene siden ført til at en stor andel av bruktsalg skjer mellom privatpersoner, noe som faller utenfor lovens virkeområde. På den andre siden har handelsvirksomhet med brukte varer blitt mer sporbar enn tidligere. Dagens regelverk er ikke tilpasset denne utviklingen. Skal vi få til en grønn omstilling av næringslivet, må vi også stimulere til mer omsetning av brukte og resirku lerte varer, men loven har altså vært til stort hinder for det. Vi kan ikke ha en lov som innebærer at næringsaktører må ha tillatelse fra politiet for å selge brukte klær, materialer til resirkulering eller en reparert mobiltelefon, og at de i tillegg må oppfylle krav knyttet til oppbevaring og protokollføring. Jeg syntes saksordføreren oppsummerte veldig godt hva dette betyr, og hva innstillingen innebærer. Så må jeg si at jeg stusser

til 2021. Det ble ikke levert. Nå blir det levert, nå kommer endringen, og vi har sittet et par år i regjering. Det er veldig bra for alle dem som er opptatt av klima og av å handle brukt. Dette er

Selv har jeg på meg en veldig gammel dress i dag for å feire dagen. Grunnen til at jeg tok ordet, var at saksordføreren sa at man var «godt på vei»

et stykke arbeid som vil bety forenkling for næringslivet. Vi har satt store mål for å forenkle ting for næringslivet. Det arbeidet har min forgjenger satt i gang og gjort et godt stykke arbeid med, og jeg skal ta det videre og ta fatt på det viktige arbeidet framover.